Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!

on registreerunud 76 Riigikogu liiget, puudub 25. Järgnevalt, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise juurde.

hea kolleeg! Kui te vaatate nüüd lähemalt seda kolmapäevast päeva, siis kõigepealt on sellesse päeva planeeritud lõpphääletused, siis teised lugemised ja alles seejärel tuleb rahandusministri punkt. Me oleme lähtunud tavast, kuidas päevakorda kokku panna. Sellepärast ei ole seda võimalik teisiti teha. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Täna meil on planeeritud esimese punktina Riigikogu avaldus Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. meie seda siin käsitleme. Aga küsimus on minu jaoks selline. Teatavasti põhiseaduse § 22 ütleb niimoodi, et mitte kedagi ei tohi käsitleda süüdlasena enne jõustunud kohtuotsust.

juriidiline konstruktsioon, mis välistab praegusel hetkel põhiseaduse riive. Ma sooviksin, et te lihtsalt lihtlausega ei ütleks, et see ei ole [riive], vaid esitage see konstruktsioon, sest me tegelikult käsitleme seda. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Eesti Vabariigi Riigikogu puhul ei ole tegu kohtuinstantsiga. Tegu on kõrgeima seadusandliku organiga ja antud juhul Eesti Vabariigi Riigikogu arutab avalduse eelnõu. Ehk siis me võtame väga selgelt seisukoha ühes konkreetses küsimuses. See on see, mille üle täna arutelu ja otsustamine käib.Helir-Valdor Seeder, enne kui me saame asuda päevakorra kinnitamise hääletuse juurde, on teil sõnavõtusoov. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Minu sõnavõtt puudutab päevakorda, ei ole üldse protseduuriline, vaid on täiesti sisuline päevakorrateemaline küsimus ja ettepanek ka. Nimelt, kolmapäeval on kolmas päevakorrapunkt eelnõu 257. See on Vabariigi Valitsuse algatatud tööalasest Euroopa Liidu õigusest rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu.

Õiguskomisjonis oli selgitus, et seda on tehtud analoogselt põhiseaduskomisjoniga, et põhiseaduskomisjon tegi eelnõu 344 puhul samamoodi. Ma tuletan teile meelde, mida põhiseaduskomisjon otsustas omal ajal. kokku siduda seetõttu, et need olid ebasiirad obstruktsioonilised muudatusettepanekud, mille menetlemiseks kulunuks ebaproportsionaalselt palju aega. Parlamendi töö tõhususest ja töövõimest lähtuvalt Ma julgen öelda, et need õiguskomisjonis menetletud kolm Isamaa muudatusettepanekut ei olnud ebasiirad, esiteks, ja teiseks, nende menetlemine ei käiks Riigikogu suurele saalile üle jõu.

teie arvates? Ärge rääkige jälle, et õiguskomisjon on midagi otsustanud ja teinud ja et juhatusel puudub igasugune pädevus Riigikogu töö korraldamisel. Ja seetõttu on mul selge ettepanek see punkt päevakorrast välja võtta. See ei ole ettepanek, millele teised fraktsioonid teised fraktsioonid saaksid veto peale panna. See ei ole kooskõlas seaduse ja põhiseadusega, me ei saa seda sellisel kujul Aitäh, hea kolleeg! Muudatusettepanekute sidumise kohta oskab kõige paremini vastata õiguskomisjoni esindaja, aga seda siis komisjonipoolses ettekandes. Juhatus ei ole hinnanud nende muudatusettepanekute sidumise põhjendatust. Kui eelnõu menetlemisel on tehtud vigu, hea kolleeg, siis on võimalik pärast muudatusettepanekute läbivaatamist eelnõu teine lugemine katkestada. Aga juhatusel ei ole olnud alust seda eelnõu mitte seda eelnõu mitte päevakorda võtta. Me oleme sellest põhimõttest siin ka varem lähtunud, et juhatus ei saa asuda juhtivkomisjoni rolli.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Tõesti, tahan Reformierakonna fraktsiooni nimel öelda, et meile on see nädala päevakord täiesti jõukohane ja tundub olevat täiesti adekvaatsetel alustel koostatud. Me ei ole nõus seda päevakorda muutma, midagi sealt välja võtma. Aitäh, Aitäh! Järgnevalt küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Kolmapäeval on kaheksanda päevakorrapunktina rahandusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud pöördumise Riigikogu juhatuse poole ja palunud, et need materjalid, mis selliseid ettekandeid puudutavad, oleks kuskil nädal aega varem saadikutele kättesaadavad. Mida aga ei ole, on need materjalid. Esitati küll mingi raamat, mille sisu ei [haaku] sellega, mida hakatakse tutvustama. Ei ole seal statistilisi numbreid, mitte midagi. Ma nüüd sooviksin teada, kas juhatus keeldus sellele meie palvele vastamast ja neid materjale edastamast või mis põhjusel neid materjale ei ole saadikutele varasemalt kätte antud, et nad saaksid ilusti sellest nii-öelda debatist, nagu teie armastate nimetada, osa võtta ja nendele materjalidele tuginedes ka küsimusi esitada. Aitäh, hea kolleeg! Riigikogu juhatus on seda küsimust arutanud ja me oleme ka Vabariigi Valitsusele oma oma seisukoha edastanud ja väljendanud selget [soovi], et palume materjalid saata aegsasti. Antud juhul, kui me lähtume ka varasemast tööpraktikast, võib nädal aega enne olla liiga keeruline, aga ma olen tõesti veendunud, et need materjalid võiksid kohal olla homseks, et valmistada end ette kolmapäevaseks istungiks. Ants Frosch, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, hea juhataja! Mul on küsimus kolmapäevase istungi punktide järjekorra määramise

mille kohaselt istungilt [teise päeva] üle läinud punktid võetakse eespool arutusele. See ei pruugi vastata tegelikkusele, tõenäoliselt siin saalis head tavad ei kehti.

sest uut päevakorrapunkti ei saa avada enne, kui eelmine pole lõpetatud. Ülejäänud eelnõud on meil planeeritud kolmapäevasele istungile, järgides tavapärast järjestust: lõpphääletused on eespool, seejärel teised lugemised ja esimesed lugemised on kõige lõpus. Eelnõud 330 ja 370 on kolmapäeval kõige lõpus, kuna algatajad ei ole üles näidanud huvi nende eelnõude arutelu toimumise vastu. Nad on tekitanud ühe eelnõu puhul arutelu võimatuse kolmel korral ja teise eelnõu puhul neljal korral. Head kolleegid, kui tekitatakse arutelu võimatus kolmel ja neljal korral, siis on juhatusel äärmiselt keeruline päevakordasid planeerida. Need on need põhimõtted, millest lähtuvalt me oleme päevakordi planeerinud. Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh! Mul on küsimus päevakorra kohta vähemalt [kolmes] erinevas punktis. Kõigepealt ma tahaksin saada, mida tähendab materjalide saatmine aegsasti. Kui me saame materjalid ettekande "Eesti 2035" arengustrateegia elluviimise kohta üks päev varem,

Ja ikkagi, kui Riigikogu juhatus saadab valitsusele palvekirju, mis lendavad, ma saan aru, valitsuse prügikasti, keegi neid ei loe, siis võib-olla Riigikogu juhatus ei pane päevakorda asju, millele valitsus ei kavatse reageerida Riigikogu austaval viisil. See on mul üks küsimus.Teine

nagu ongi kodukorras ette nähtud. Aga seesama paragrahv ütleb, et pooleli jäänud ja eelmise nädala päevakorras mitte menetlemist leidnud eelnõud pannakse kõik päevakorda esimestena. Ehk siis tänase esimese päevakorrapunkti järel peaks olema kolmapäevane 13. ja 14. [päevakorrapunkt], sest see on üks ja sama kodukorraseaduse paragrahv, mis nii ette näeb. Minu ettepanek on tõsta kolmapäevased päevakorrapunktid 13 ja 14 tänasteks päevakorrapunktideks nr 2 ja 3. Kolmandaks, ma tahan aru pärida, mis toimub eelnõuga 332. See on kolmapäevane päevakorrapunkt nr 4. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed esitasid hulgaliselt muudatusettepanekuid ja kui komisjon nende menetlemise lõpetanud oli, siis saadeti saali üks muudatusettepanek, rikkudes jälle räigelt kodukorda ja saadikute õigusi. Seda eelnõu sellisel moel menetleda ei saa. Ma palun selle päevakorrast välja tõsta ja saata komisjoni tagasi, et komisjon oma tööd teeks. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Kõigepealt ma ütlen, et juhatus on EKRE fraktsiooni palve valitsusele edastanud. Aga kui me teistpidi vaatame seda, kas ministritel on kohustus saata materjalid varem ette, siis siis antud juhul sellist kohustust neil ei ole. Praegu mina küll jääks lootma sellele, et valitsus saadab need materjalid meile homse päeva jooksul ja te saate eelnevalt ikkagi kogu selle kogu selle arutlusele tuleva materjali läbi töötada. Mis puudutab pooleli jäänud eelnõusid ja arutamata jäänud eelnõusid, siis meie kodu- ja töökorra seadus ütleb väga selgelt, et need võetakse [päevakorda] esimestena.

meil tuleb tagada Riigikogu töövõime. Riigikogu töö peab olema korraldatud nii, et Riigikogu saaks täita kõiki oma põhiseadusest tulenevaid ülesandeid. Samuti oleme päevakorra koostamisel lähtunud sellest, et ka Vabariigi Valitsusel oleks võimalik oma tööd planeerida. Päevakorras peaksid olema erinevate fraktsioonide algatatud eelnõud, Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõud, aga ka muud põhiseadusest ja seadusest tulenevad Riigikogu ülesanded. Juhatus on olnud kogu aeg seisukohal, et päevakord peab olema esitatud mahus, mille Riigikogu eeldatavasti neljapäevaks suudab ära menetleda. Nendest põhimõtetest lähtuvalt me oleme toiminud.Mis puudutab muudatusettepanekuid, siis,

muudatusettepanekute sidumise põhjendatust. Kui eelnõu menetlemisel on tehtud vigu, siis on võimalik pärast muudatusettepanekute läbivaatamist eelnõu teine lugemine katkestada. Juhatusel ei ole alust neid eelnõusid päevakorda mitte võtta. Nii! Eduard Odinets, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh! Vägagi protseduuri kohta. Aga sissejuhatuseks ütlen, et Isamaa fraktsiooni esindajad juba teist esmaspäeva järjest kas teadlikult või mitteteadlikult eksitavad avalikkust selles, mis puudutab eelnõu 257

lõiget 2, mis puudutab sama esitaja omavahel sisuliselt seotud muudatusettepanekuid. Sellel sidumisel ei ole mingit pistmist obstruktsiooniga, sellel sidumisel ei ole mingit pistmist põhiseaduskomisjonis toimunud menetlusega, ja nii edasi. Ilmselt probleem on selles, et Isamaa fraktsiooni esindaja ei viibinud nende muudatusettepanekute hääletamisel ega sidumisotsuse tegemisel.Minu küsimus istungi läbiviimise kohta: kas selline avalikkuse eksitamine juba teist esmaspäeva järjest on sobilik siin Riigikogu täiskogu saalis? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma ütlesin, istungi juhatajana ei hinda ma muudatusettepanekute sisu, veel vähem asun ma komisjoni rolli. Kõik need küsimused on võimalik selgeks rääkida komisjonipoolse ettekandja küsimuste-vastuste voorus, aga ka läbirääkimiste voorus. Antud juhul Riigikogu juhatus ei saa siin asuda andma hinnanguid selles küsimuses. Ja see arutelu, mis siin praegu toimub, väga selgelt ka kinnitab, et juhatus ei saa asuda sellesse rolli.Martin

Aitäh, hea kolleeg! Ma ei saa küll väga paljusid sellele avalduse-eelnõule alla kirjutanuid lugeda koalitsioonisaadikuteks. Siin on ka mitmetest teistest fraktsioonidest Minu väga selge põhjendus on seotud sellega, et "esimestena" ei tähenda "esimesena". Ja ma põhjendasin siin eelnevalt pikalt ära, millistest põhimõtetest lähtuvalt on Riigikogu juhatus käesoleva nädala ja ka varasemate nädalate päevakorra koostanud.Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, hea kolleeg! Ma ei Minu küsimus puudutab kolmapäevast päevakorrapunkti nr 8. Nimelt ütleb kehtiva kodu‑ ja töökorra seaduse § 62 "Dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg" järgnevat. Ja juttu ei ole mitte seaduseelnõudest või Riigikogu aktidest, vaid kõikidest päevakorraküsimuse arutamise aluseks olevatest dokumentidest, mis peaks tehtama Riigikogu liikmetele kättesaadavaks hiljemalt küsimuse arutamise istungipäevale eelneva teise tööpäeva kella viieks, kui Riigikogu juhatus ei otsusta teisiti.Ja nüüd on meil tekkinud olukord, et seadusandja on ette näinud, et parlamendi liikmetel peab olema vähemalt 48‑tunnine varasem nii-öelda informeeritus ettekande teksti näol. Ma saan suurepäraselt aru, miks rahandusminister ei julge eelnevalt oma teksti saata. Selle valitsuse rahandus‑ ja majanduspoliitika on täielikult läbi kukkunud. Loomulikult ei ole see mitte mingisuguses seoses nende

kui majanduspoliitikas otsuseid langetada just nimelt meie pikaajalist sihti silmas pidades, ka neid eesmärke silmas pidades, mida, nagu parlament on öelnud, peaks "Eesti 2035" kandma. Me ei ole seda materjali saanud, ma kuulsin, et härra Riigikogu esimees viitab mingile materjalile, mis [laekub] homseks. Mu küsimus on: milline on see õiguslik alus, millele toetudes te ütlete, et mitte tänaseks, vaid homseks tuleks need dokumendid esitada? Ja teiseks, mida õigupoolest siis parlamendi liikmed võivad

Antud juhul me oleme EKRE fraktsiooni palve Vabariigi Valitsusele esitanud ja loodame, et Eesti Vabariigi valitsus ka vastavalt toimetab. Aga mis

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh! Eelnevalt õiguskomisjoni esimees võttis sõna nende muudatusettepanekute sidumise kohta, mis puudutavad vilepuhuja eelnõu. Ta ütles, et siin eksitatakse avalikkust. Mina õiguskomisjoni aseesimehena pean siiski oluliseks eraldi rõhutada seda, et ma absoluutselt ei nõustu nende seisukohtadega, mida esimees ütles. Esimees ise rõhutas, tegemist ei olnud obstruktsiooniliste muudatusettepanekutega. Seda enam on küsitav, kuidas oli võimalik kolm muudatusettepanekut kokku siduda. Ma arvan, et ka seda on vaja täpsustada, et eraldi muudatusettepanek puudutas puhtalt vilepuhuja seaduse eelnõu pealkirja,

Minul on palve Riigikogu juhatusele, et te siiski annaksite selle suunise komisjoni esimeestele, et ei toimuks muudatusettepanekute sidumist lihtsalt sidumise pärast, vaid et seda tohib teha ainult äärmisel juhul, kui sedagi. Aitäh, hea kolleeg! Ma olen valdavalt Riigikogu juhatuse positsiooni selles küsimuses juba edasi andnud. Mul ei ole praegu midagi täpsustavat lisada.

Aga minu küsimus on selle kohta, et te ei vastanud minu küsimuse ühele osale. See puudutas seda, et te viitasite, et homseks midagi tuleb, kui ma õigesti aru

Kui te ütlesite, et aegsasti peab olema esitatud, siis te möönsite, et praegune olukord järelikult ei vasta sellele aegsuse sisustamisele parlamendi informeerituse puhul. Ja mul oleks küll ettepanek, et selle valguses me võiksime selle

selle nädala päevakorda muutma. Aga igaks juhuks, õigusselguse huvides ütlen teist korda veel, et me ei ole nõus päevakorda muutma ega midagi sealt välja võtma. Aitäh, lugupeetud Sellega, head kolleegid, me asume päevakorra kinnitamise hääletamise ettevalmistamise juurde. Üks hetk, Mart Helme, veel käsi püsti. Nüüd on tõesti viimane küsimus. Mart Helme, palun! Kas nüüd ongi kodukorras niimoodi, et kui Reformierakond ei nõustu, siis on aamen kirikus ja jääb nii? Või on ikkagi mingisugune teistsugune arvamus ka võimalik siin saalis? Kas

fraktsioonidest ei ole ettepanekuga nõus, siis seda ettepanekut ei saa arvestada. Aga ma asun, head kolleegid, päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistamise juurde.

Lugupeetud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 58 Riigikogu liiget, vastu 25, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun!

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust peaminister. Teiseks, lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Kolmandaks, raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Neljandaks, liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja viiendaks, jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kliimaminister. Kõik viis seaduseelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud viis eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, eelmise nädala neljapäevasel istungil jäi pooleli 52 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" eelnõu 420 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu liikmete küsimustele vastamiseks tagasi Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Palun! Küsimuse esitamiseks oli registreerunud Anastassia-Kovalenko Kõlvart. Palun! Aitäh! Hea ettekandja! Neljapäeval, kui oli arutlusel käesolev avaldus, siis te vastasite, et teil polnud veel aega ja võimalust kohtuda piiskop Danieliga,

võtame vastu otsuseid. Ma saan aru, et piiskop Daniel on eraldi rõhutanud, et nemad omalt poolt on valmis muutma põhikirja ja kõik vajalikud juriidilised ja administratiivsed muudatused sisse viima.

Aitäh! Ma olin nädalavahetusel kaks päeva talgutel kahjuks. Aga ma olen talle kirjutanud ja otsin võimalust temaga maha istuda.

Austatav Riigikogu esimees! Head kolleegid. Räägime asjadest nii, nagu nad on. Vene õigeusu kirik ei ole kirik, vaid tegutseb Kremli eriteenistuste alltöövõtjana ning ning seepärast tuleb selle vaenuliku organisatsiooni tegevus võimalikult kiiresti Eestis lõpetada. Moskva kirikus ei kummardata Jumalat, vaid Kremli imperialistlikke Suur-Vene ambitsioone. Ja paraku on Kremlil oma mõjutustegevusega õnnestunud Moskva kiriku Eesti organisatsiooni kaudu jätkuvalt segregeerida, lõhestada Eesti elanikkonda.Märtsi lõpus korraldas kirik Moskvas Ülemaailmse Vene Rahvakogu kongressi ja kiitis heaks dokumendi "Vene maailma olevik ja tulevik". Venemaa patriarh Kirill, keda isegi avalikud allikad on otseselt sidunud KGB ja selle järglase FSB-ga, kuulutas Vene agressiooni, mis seni oli nii-öelda sõjaline erioperatsioon, pühaks sõjaks. Veelgi enam: Vene kiriku vaates on Venemaa pühas sõjas kollektiivse lääne ja globalismiga. Ukraina rahvast pole olemas. Ja niinimetatudrusski miron seal, kus Kremlil vaja. Ja Vene impeerium peab igal juhul laienema.Vene kirikupea avaldus pühitseb Putini eesmärki hävitada kõigepealt Ukraina riik ja siis taastada Vene impeerium ja laiendada Kremli mõjuala veelgi. Vene kirikupea ja džihaadile üles kutsuvate islamiäärmuslastest radikaalsete mullade vahele võib rahulikult võrdusmärgi panna. Jumalat siin ei ole kuskil ega ole ka mõtet teda otsida. On usu ja usklike jumalavallatu ärakasutamine imperialistlikel ja ka isikliku kasu saamise eesmärkidel.Praegusele Vene kirikule pani Jossif Stalin aluse kõige suuremas hädas teise maailmasõja ajal 1943. aastal. Siis ta määras ametisse patriarhi ja leidis, et kirik on õigeusklike harimata venelaste mõjutamiseks ja jälgimiseks parim tööriist. Ja juba siis oli ta Vene eriteenistuste alltöövõtjaks saanud. Pärast Nõukogude Liidu lõppu suurenes FSB tööpõld Vene kirikus veelgi, sest rahva kontrollimiseks ja mõjutamiseks oli tarvis asendada muinasjutt peatselt saabuvast kommunismist millegi muuga.Aga Aga nüüd tagasi Eestisse. Eestis moodustasid õigeusu kogudused Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku märtsis 1919. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik oli iseseisvunud vaid kaks aastat varem. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomia aluseks on eelmise sajandi 23. aastal Konstantinoopoli patriarhi antud tomos ehk iseseisvusakt. Aga pärast Eesti okupeerimist asus Kreml otsekohe vaba ja jumalakartlikku kirikut

Stalinile ette plaanidest Eesti õigeusu kirik üle võtta, et, punkt üks, oma agentuuri kaudu Moskva patriarhaadis allutada Eesti, ja Leedu õigeusu kirik Moskva patriarhaadile. Selleks pidi kasutatama avaldust, mille kirjutavad koguduste lihtvaimulikud ja koguduste liikmed. Balti vabariikide piiskopkondade juhiks pidi määratama Moskva patriarhaadi peapiiskop Dmitri Voskressenski, kes oli julgeolekuagent. Eesti õigeusu kirik läks eksiili, aga 1996. aastal taasjõustas Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus Eesti õigeusu kirikule antud tomose. Kreml seevastu võitles raevukalt oma mõjutustööriista hoidmise eest Eestis, tõi õigeusklikud tänavale ristikäikudele ja saavutas Moskva kiriku registreerimise ja kiriku vara pikaajalisele rendile andmise neile. Kremlil on selge tahe hoida Eestit Moskva kiriku ja kirikupea mõjualas, lõhestada Eesti elanikkonda ja mürgitada õigeusklike meelt, veelgi enam: usurpeerida ainsa ja päris ajaloolise õigeusu kiriku roll Maarjamaal. Ütlen ausalt, kannatus on katkemas. Moskva kiriku tegevus organisatsioonina Eestis peab varem või hiljem ühemõtteliselt, venitamata ja viivitamatult lõppema. Ja muidugi, selle kiriku kogudused peavad ise otsustama, kuidas nad oma usuelu edasi korraldavad, kas liituvad jumalakartliku Konstantinoopoli kirikuga või mitte. See ei ole riigi asi otsustada ja arutada. Toompeal olev Nevski katedraal ei tohi mitte mingil juhul jätkata patriarh Kirilli otsealluvuses ega alluvuses üleüldse. See kirik peaks tagasi minema Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kätte. Ja ilmselt on seal vaja ka eksortsismi,

ei sobi ilmselgelt meie komberuumi. Patriarh Kirill kutsub otseselt üles ususõjale lääne vastu ja ka meie vastu. Me ei saa seda organisatsiooni siin tolereerida. Usun, et kirikute nõukogu president peapiiskop Urmas Viilma tegelikult teab, mis juhtus peapiiskop Hugo Rahamäega 1941. aastal Kirovi vanglas. Rahvaesindajatena me peame võtma enesekindla seisukoha, tegema ära poliitilisel põhjusel venima jäänud töö. Peame saatma välja ühemõttelise sõnumi otsustavusest säilitada eesti rahvust, keelt ja kultuuri läbi aegade. See on Eesti riigi ainus mõte. Kreml saab aru ja austab ainult otsustavat käitumist ning kindlat seisukohta. Kompromissi otsimist või viisakust peavad imperialistid ja Suur-Vene šovinistid nõrkuseks. Eesti 200 toetab Riigikogu tasakaalukat avaldust, mis kirjeldab ausalt Moskva kiriku sõda õhutavat tegevust. Tänan! Suur tänu, hea kolleeg! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni nimel kõnelema Urmas Reinsalu. Palun! Kolm minutit lisaaega, palun! Lugupeetav rahvaesindus! Isamaa fraktsioon toetab seda Riigikogu seisukohta. See on üks osa reast otsustest ja seisukohtadest ja õiguslikest sammudest, mis Eesti riik on astunud selleks, et pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust Eestit eraldada Venemaa mõjuruumist. Me oleme langetanud otsuse üle minna eestikeelsele haridusele. Me oleme langetanud otsuse võtta ära relvad

on meil kahtlemata küsimus, mis puudutab agressorriigi kodanike valimisõigust. Selles küsimuses ma ootan koalitsioonilt samasugust otsustavust, nagu praegu selle konkreetse otsuse puhul.Nüüd

Isamaa fraktsioon kohtus ka [asjaomaste] ametiisikutega, me esitasime neile küsimusi. Näiteks küsimus sellest, mis puudutab julgeolekuanalüüsi ja selle pinnalt ka neid otsuseid, mida me langetame.

julgeolekuhinnangutest, mis niisugustes tundlikes küsimustes on antud. Seetõttu oleks kindlasti asjakohane, et parlamendifraktsioonidele oleks tehtud kättesaadavaks ka [kõnealune] julgeolekuasutuste ohuhinnang ja järeldused ja ettepanekud, mis

veel kord: Isamaa fraktsioon toetab seda avalduse eelnõu. See kirikulõhe on Eestis kestnud kogu meie vabanemise järgse aja. Sellele on otsitud vähem või rohkem nii-öelda delikaatseid lahendusi, kuid Venemaa täiemahuline agressioonisõda Ukraina vastu sunnib meid väga selgelt ütlema: kui me ei langeta teatud otsuseid nüüd, selle sõja seniidis, siis me ei langeta neid otsuseid kunagi. Aitäh teile! Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni nimel Eerik-Niiles Krossi. Kolm Kolm minutit lisaaega, palun! Head kolleegid! Ma kuulasin neljapäevase arutelu käigus paljude saadikute küsimusi selle avalduse kohta.

me teeme seda Vene rahvakogu avalduse pärast, millel ei ole üldse Moskva patriarhaadi õigeusu kirikuga mingit pistmist. Ma tahan alguses ära klaarida need eksiarvamused.On

selle koosseisu kuulub suurem osa piiskoppe, sinodi enamus. Selle üks asemik on metropoliit, teine on vene õigeusu kiriku rektor, ja nõnda edasi. Kogu kommunikatsiooni, mis rahvakogu poolt tuleb, võimendab ja kanaliseerib just nimelt patriarhaat.

ja nad on sunnitud sõda toetama. Tegelikult ajalooliseltrusski mir'i ideoloogia pigem lähtub just nimelt Kirillilt, ta juba 2009. ja 2010. aastal rääkis sellest.

See bulla, mis vastu võeti, ei räägi ainult pühast sõjast, see on programmiline dokument. Ma mõnda kohta tsiteerin. Näiteks, vaimsest ja spirituaalsest vaatepunktist on sõjaline erioperatsioon püha sõda, milles Venemaa ja tema inimesed täidavad katehoni missiooni, kaitstes püha Venemaa ühtset vaimset ruumi, kaitstes maailma globalismi pealetungi ja satanismi langenud lääne võidu eest. Aga mis veel olulisem: Ukraina-vastane sõda on vene rahva rahvuslik vabadusvõitlus Edela-Venemaal Kiievi kriminaalse režiimi ja kollektiivse lääne vastu, mida peetakse 2014. aastast. Ja võib-olla veel märgilisemalt: Venemaa ajalooline missioon on ikka ja jälle hävitada kõik katsed luua maailmas universaalne hegemoonia. Tähendab, Venemaa ajalooline missioon on hävitada.

mis liidab vene rahva ja teised rahvad, kes kuuluvadrusski mir'ikultuurilisse ja tsivilisatsioonilisse kogukonda. See praegu kehtiv välispoliitiline kontseptsioon muide

Vastastikku kasutatakse teineteist ära. Pigem on praegune patriarhaadirusski mir'i ideoloogia radikaalsem, fundamentaalsem kui seni Kremli oma. Aga on selge, et Kreml on hakanud seda nüüd üle võtma.

Väga paljud, põhiliselt küll väljaspool Venemaad elavad õigeusu asjatundjad on öelnud, et sellel ei ole tegelikult õigeusuga enam suurt midagi tegemist. Üks tsitaat ühest hiljutisest artiklist ajakirjas Orthodox Times ütleb nii. Tuleb märkida, et patriarhi poolt heaks kiidetud dokument läheb fundamentaalselt vastuollu evangeeliumi õpetuse, kristliku maailmavaate ja õigeuskliku teoloogiaga, olles banaalne evangeeliumivastaste vägivalla, võõraviha ja genotsiidiideede õigustus.Aga ärme meie täna religioossetesse aruteludesse laskume. Riigikogu peab vaatama seda asja õigusliku ja ilmaliku poole pealt. Eestis loomulikult inimesed võivad uskuda, mida nad uskuda soovivad. Aga keerulisemaks läheb asi siis, kui kuulutakse institutsiooni, mis avalikult õhutab agressiooni ja sõda piire kahtluse alla.Nii et mida peab riik tegema? Riigikogu teeb seda, mida ta paratamatult tegema peab: ta peab andma poliitilise hinnangu sellele institutsioonile, Moskva patriarhaadi õigeusu kirikule. Ja sealt edasi peame muidugi ka tundma muret oma õigeusklike koguduste ja kogukonna pärast. Kindlasti peame kaitsma nende õigust usuvabadusele. Nad peavad saama ise valida, kuhu nad tahavad kuuluda. Me ei saa seda neile ette kirjutada. Kindlasti ei ole tegemist lihtsa probleemiga ja ma loodan väga, et Vabariigi Valitsus ja siseminister, mida iganes nad edasi teevad, talitavad mõistlikult talitavad mõistlikult ja Eesti inimeste huve arvestades. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel kõnelema Lauri Laatsi. Palun!

otsust selle avalduse kohta käitub mõistlikult. Aga eelnõu, mida me siin saalis praegu arutame, tundub mulle valimiskampaaniahõnguline. Just peatselt saabuvad Euroopa Parlamendi valimised tekitavad tahtmist jõulisi ja kõlavaid avaldusi kirjutada ning loomulikult neid ka Riigikogu saalis arutada. Ja see töötab! Muidugi töötab, sest Venemaa arutu sõda Ukrainas asetab ka Eestis väga paljud teemad julgeolekukonteksti.Aga mõtleme hetkeks, kas sel teemal on ehk ka teine tahk, teine pool, mis puudutab usku, usuvabadust, kõiki neid inimesi, kes on leidnud tee usu juurde ning sealjuures leidnud, et õigeusk on nende jaoks see õige usk. Neid inimesi on Eestis ligi 150 000.

Kas too kirikupea mõtleb ise nii või tegutseb vastavalt korraldusele? Vaevalt me seda kunagi päriselt teada saame.Selge on muidugi see, et vene rahvakogu avaldused pühast sõjast ja Ukraina liitmisest on vastuvõetamatud. Neid seisukohti peame nii [hindamagi]: vastuvõetamatud! Täpsuse huvides olgu öeldud, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on 2. aprillil teatanud, et selle rahvakogu dokumenti ei tunnistata

Pole mõtet luua illusioone, et Venemaa propaganda tsiteerib selle avalduse täisteksti. Igast torust hakkab kostma vaid: Eesti parlament kuulutas õigeusklikud terroristideks.Võib-olla ma näen asja liialt tumedates toonides, kuid see on üks viis, kuidas inimestes päris suur annus segadust ja ebamugavustunnet tekitada.

üldse need inimesed üles leida, milliste kanalite kaudu nende poole pöörduda? Juhul kui sellist kommunikatsiooniplaani veel pole, tasub avalduse vastuvõtmisega oodata, kuni see valmis saab.

Me peame selles olukorras tasakaalu otsima. Juhul, kui need arutelud kuhugi ei vii, on riigil alati võimalik jõupositsioonilt jätkata, aga proovima peaks.Usk ei ole elekter, mida saab nupust lülitades kohale kutsuda. See on üks nendest inimeseks olemise aspektidest, mida on püütud mõtestada juba tuhandeid aastaid. Usu abil saab teha palju head, kuid usk pole kaitstud ärakasutamise eest halbade kavatsuste elluviimisel.Head kolleegid! On igati mõistlik võtta selle avaldusega praegu aeg maha, pidada arutelusid, panna paika kommunikatsiooniplaan ning siis teha järgmised sammud.

Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Jaak Aabi – ma saan aru, et siis ka koos avaldusega võtta sõna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Jaak Aab, palun! Tänan, austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Mul oli võimalus seda avalduse teksti siin tutvustada algatajate nimel ja tegelikult kogu sisu on ju teie ette toodud, erinevad argumendid ka.

Kõigepealt, ma arvan, et selle avalduse vastuvõtmine ja Riigikogu, seadusandliku kogu hinnangu andmine on väga vajalik. Tõesti, Venemaa Föderatsiooni täiemahulise agressiooni algusest peale ei ole see esimene kord,

ei õigusta Venemaa agressiooni, vaid kuulutab lausa püha sõja kõigi vastu, keda Venemaa režiim enda vaenlasteks peab: mitte ainult Ukrainat, mitte ainult mõnda teist riiki, vaid kogu läänemaailma ja selgelt välja loetavalt võib öelda, et ka Eesti Vabariiki. See ei ole niisama sõnade tegemine, sellepärast et Moskva patriarhaadil ja Moskva patriarhil on mõju väga paljudele inimestele. Tema väljaütlemised on tegelikult see agenda, mida Kremli, Venemaa Föderatsiooni režiim on aastaid ajanud ja mis läheb, kuidas öelda, järjest hullemaks. Kas sellele tuleb reageerida või mitte? Ma arvan, et kahes kontekstis on see oluline. Selline tegevus on tegelikult üks osa Venemaa Föderatsiooni mõjutustegevusest ja võib isegi öelda, hübriidsõjast. Selles kasutatakse ära ka neid inimesi, kes on tõsiusklikud, kasutatakse ära õigeusku, kasutatakse ära kirikut. See on ju selgelt näha. Ühtepidi me ei saa sellest mööda vaadata kui iseseisev riik, kui riik, kes aitab Ukrainal selle agressiooni vastu seista, ja teisest küljest me ei saa lasta mõjutada neid inimesi, kes on tõsiusklikud õigeusklikud või mõnda teist usku. Eestis on usuvabadus. Me rõhutame ka selles avalduses, et see avaldus on [suunatud] nimelt Moskva patriarhaadi tegevuse, selle institutsiooni tegevuse vastu. See avaldus ei puuduta usutegevust, traditsioone, mida järgivad kogudused ja kirikud siin Eestimaal.

ja hindama ka seda mõju ja ohtu oma liikmetele. Kindlasti kutsume üles ka teatud samme Nii nagu juttu oli, Eesti riik ei taha kellestki üle sõita, aga kindlasti peab sekkuma, kui seda sidet katkestatud ei saada. Side Moskva patriarhaadiga peab olema katkestatud,

Igal juhul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab Riigikogu avaldust kuulutada Moskva patriarhaat Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Ja lõpuks, mul oli võimalus osaleda ühes Raadio 4 venekeelses saates, kus inimesed saavad ka sisse helistada ja oma arvamust avaldada.

Suur tänu, hea kolleeg! Kas on veel kõnesoove? Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Käesoleva AE ehk avalduse eelnõu kohta on laekunud üks muudatusettepanek ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Järgnevalt, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 420 lõpphääletus ja me asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele 52 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" eelnõu 420. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 75 Riigikogu liiget, vastu 8, erapooletuid ei ole. Eelnõu 420 on avaldusena vastu võetud. Järgnevalt, head kolleegid, tänane teine päevakorrapunkt, milleks on 22 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Martin Helme. Palun! Austatud kolleegid! Tulen pulti umbusaldusavaldusega haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Meie hinnangul on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kaotanud usalduse ministrina järgmistel põhjustel.Käesoleva aasta 6. aprillil kell 10 algasid ühiskatsed riigigümnaasiumidesse pääsemiseks ja neile registreerus 3840 kandidaati. Eksamite infosüsteemis EIS tekkisid aga tõrked ning õpilastel tuli testi tegemine katkestada. Postimehe juhtkiri üldistas, et ligemale 4000 õpilase väntsutamine nurja läinud ühiskatsetel näitab riigi hoolimatust oma järelkasvu vastu.Juba mõni päev hiljem, 9. aprillil algasid 9. klassi eesti keele e-katseeksamid, mida tabas samuti läbikukkumine. Üks Tartu koolijuht märkis, et e-eksam oli tehtud justkui selleks, et inimesed hulluks ajada. Pärast seda, kui oli kasvanud huvi eksamite infosüsteemi lähtekoodi vastu, peitis ministeerium tarkvara lähtekoodi ära selle põhjendusega, et tekkinud suur koormus takistab tõrgete uurimist. Haridus- ja Teadusministeerium reageeris läbikukkumistele segaste sõnumitega ning minister süüdistustega EIS-i meeskonna aadressil, soovides selle väljavahetamist.Postimehe ajakirjaniku sõnul ei suuda minister Kristina Kallas aru saada Haridus- ja Teadusministeeriumis kuhjuvate probleemide põhjustest, vaid löntsib kinnisilmi nõiajahi sabas. Tegelikult esitas EIS-i meeskond ministeeriumi vastuvõetamatu juhtimisstiili tõttu lahkumisavalduse juba enne nimetatud tõrkeid, märtsi alguses. Läbikukkumise põhjuseks ei olnud mitte EIS-i meeskonna töö, vaid ministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti tegevuse koordineerimatus. Selle kohta koostati kohe ka raport ning ministeeriumil ei oleks olnud mingit põhjust sellist valeinfot levitada. Aga me näeme, et vastutuse tunnistamise asemel asus minister hoopis asjaolude kinnimätsimise teele. Kristina Kallas ei ole toimunu pärast õpilaste, õpetajate ja lastevanemate ees isegi vabandanud. Küll aga on seda tema eest teinud välisminister ja peaminister.Märkida

Paraku ei ole ülaltoodud äpardused ministri valdkonnas ja reaktsioonid nendele erand. Kristina Kallas on informatsiooniga manipuleerinud ja haldussuutmatust ilmutanud paljudel teistelgi juhtudel. Näiteks õigustas ta Toila Gümnaasiumi sulgemist valeväitega, et Jõhvi Gümnaasium, kuhu õpilased peaksid seejärel õppima asuma, on eestikeelne kool. Ka jaanuarikuist õpetajate streiki oleks olnud võimalik vältida, kasutades ministeeriumi eelarves aastast aastast aastasse kulutamata edasiveetud raha ning kärpides mõttetuid kulutusi kriisiaja küsitava kasuteguriga niinimetatud projektidele. usaldus Kristina Kallase edasise tegevuse vastu. Mitte midagi ei ole teada ministri plaanide kohta hädasti reformimist vajavas kõrghariduses. Puudub plaan kutseõppe maine parandamiseks, ehkki Eesti kõrg- ja kutseharidussüsteemis pakutav õpe ei vasta juba ammu ühiskonna vajadustele. Ministril puudub nii pikk plaan kui ka lühike plaan. Kogu süsteemi kriisi

Ministri viimased tõsimeelsed avaldused eestikeelsele õppele ülemineku kohta paistavad aga lausa farsina. Eestikeelsele õppele üleminek on kestnud juba 30 aastat. Tänane tulemus on, et ainult 52% vene õppekeelega põhikooli lõpetajatest suutis 2023. aastal sooritada igapäevast olmelist suhtlusoskust eeldava B1-taseme eesti keele eksami, ja seda pärast üheksa aastat ja ja 1040 tundi riikliku õppekava kohaselt kestnud õpetust! Samasugune olukord on vene koolide õpetajatega, keda minister süüdistab eesti keele oskamatuses, mööndes, et kuigi probleem on ka tahtes ja motivatsioonis, on suur osa neist siiski käinud lugematutel eesti keele kursustel nii Tallinnas kui Ida-Virumaal. Nende kursuste kasutegur on järelikult nullilähedane olnud, seda ilmselt põhjusel, et kursuste metoodika, kvaliteet ja õpetajate negatiivne tagasiside ei ole Haridus- ja Teadusministeeriumi aastakümneid lihtsalt huvitanud. Kavandatav üleminek eestikeelsele õppele kõikides Eesti koolides ja lasteaedades on suure küsimärgi all, sest mitmetest omavalitsustest tuleb aina rohkem selgeid signaale, et 1. septembriks ei ole koolides ja lasteaedades piisavalt õpetajaid, et üleminek saaks edukalt toimuda. Ainuüksi Tallinnas ja Narvas on Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel puudu 586 lasteaiaõpetajat ja 749 kooliõpetajat. Neile lisanduvad mitmed teised omavalitsused. Selle asemel et aidata lasteaedadel ja koolidel, nagu ka nende pidajatel ehk omavalitsustel seda probleemi lahendada, ähvardab haridusminister, et kui 1. septembril ühes või teises koolis ei ole piisavalt kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid klassi ette panna, peavad selle eest oma töökohaga vastutama koolijuhid ja omavalitsusjuhid. Teisisõnu, minister ei näe selle probleemi tekkimises mitte mingit oma või ministeeriumi rolli, kuigi õpetajate ettevalmistamine ja nende järjepidev juurdekasv on just nimelt Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesanne. Selle ülesandega ei ole minister hakkama saanud. Vaatamata sellele, et kokkulepe Haridus- ja Teadusministeeriumi ja õpetajaid esindavate organisatsioonide vahel õpetajate palga suurenemise kohta sai sõlmitud juba selle aasta jaanuari lõpus, ei ole õpetajad siiamaani ministeeriumi lubatud palgatõusu näinud. Haridus- ja Teadusministeerium pole suutnud oma lubadust lihtsalt täita. Sama hull on olukord Ida-Virumaal, kus õpetajatele lubati kõrgendatud ehk 1,5-kordset palgakoefitsienti, et suurendada kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arvu. Pedagoogid pidid esmalt mitu kuud ootama palgalisa juba eelmisel aastal. Õigustatud ootused said Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kõva löögi kaks korda järjest, mis viitab ministri ebapädevusele. Samuti ei ole eesti keelt uussisserändajatele õpetavad õpetajad tänavu oma töötasu veel ministeeriumilt saanud. Kohalikud omavalitsused on 2024. aastal esitanud Haridus- ja Teadusministeeriumile uussisserändajate keeleõppe toetuse saamiseks taotlused, et korraldada eestikeelset õpet omavalitsuste haridusasutustes. Ministeeriumilt tuli aga vastus, et toetuse omavalitsusteni jõudmiseni võib kuluda veel ligi kuu aega. Kooliaasta viimane trimester on käes, kuid keeleõppetoetuseks mõeldud rahalised vahendid omavalitsusteni ja õpetajateni jõuavad ilmselt alles kooliaasta lõpus. Murtud lubadused ja inimeste petmine on midagi, mille eest kannab vastutust minister. Eesti Linnade ja Valdade Liit on pöördunud Haridus- ja Teadusministeeriumi poole eestikeelsele õppele üleminekuga seoses, tuues välja, et täna ollakse taunitavas olukorras, kus riik ei ole andnud kohalikele omavalitsustele eelarvesse piisavalt raha, kuid täita on vaja mitmeid kohustusi. Kohustusi [suurendavad] õpetajate töötasu alammäära kasv ja sellele lisanduv 20%-line palga diferentseerimine, mis moodustab kokku üle 9 miljoni euro,

Lisaks pöörab omavalitsuste liit tähelepanu asjaolule, et tänaseks ei ole ministeerium midagi olulist teinud, et pakkuda Ida-Virumaal õpetajatele kvaliteetseid soodsa hinnaga elamispindasid, kuigi ministeerium pidi omavalitsusi selles osas aitama. Kõike ülaltoodut arvestades puudub meil usk, et minister suudab ja tahab tasakaalukalt läbi viia eestikeelsele õppele üleminekut ning lahendada teisi haridussüsteemis kuhjunud kriise. Selle tõttu avaldavad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni saadikud

Suur tänu, Martin Helme! Nüüd ma palun Riigikogu kõnetooli haridus- ja teadusminister Kristina Kallase. Palun!

viimasel kümnendil – jah, mitte täna, vaid viimased kümme aastat – õpetajate järelkasvu teema. Meil on haridusstrateegia, meil on õpetajate järelkasvu tegevuskava, meil on väga palju Eesti kus on sõnastatud see mure ja kus on sõnastatud ka riigipoolsed tegevused nende eesmärkide täitmiseks. Kuid vaatamata sellele olid õpetajad siiski siiski selle aasta alguses tänavatel. Ja küsimus ei olnud üksnes õpetajate palga alammääras, vaid ka selles, et õpetajad on oma töös üle koormatud. Ja ülekoormuse põhjus on see, et meil ei jätku piisavalt õpetajaid koolidesse tööle. Olemasolevad õpetajad peavad väga suure koormusega tööd tegema. Selleks, et me haridusstrateegias kokku lepitu ja õpetajate järelkasvu tegevuskavas kokku lepitu saaksime tegelikult ellu viia, ei piisa sellest, et haridusminister ühe, teise või kolmanda dokumendi allkirjastab. Isegi ei piisaks sellest, kui me saaksime Tartu Ülikoolist igal aastal kaks korda rohkem õpetajakoolituse lõpetanuid. Selleks on vaja, et kõik koolipidajad, kes üldhariduskoole Eestis peavad, lepiksid kokku kõikide teiste osapooltega – õpetajate esindajatega, ka riigi esindajatega, erakoolide pidajatega – ühiselt selles, millised on õpetajate töötingimused, milline on õpetajate normaalne koormus, et õpetajaamet muutuks uuesti atraktiivseks. Ma toon teile näited.

[keda on] 372; ja 826 lasteaiaõpetajat. Need on väga suured numbrid. Need on tudengite arvud, kes on täna ülikoolis ja kes omandavad õpetajakraadi. Eelmise aasta kevadel lõpetas Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli 643 pedagoogiharidusega noort ja samal ajal asus õppima õpetajaerialadele 1174 tudengit. Kõik need numbrid ületavad kordades neid numbreid, kui palju meil on täna koolis õpetajaid puudu. Me võime suurendada Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis pedagoogilistel erialadel lõpetavate tudengite arvu, aga see ei garanteeri meile, et need inimesed tegelikult õpetajana tööle lähevad. Arenguseire Keskuse raportist selgus, et üle 2000 inimese, kes on omandanud pedagoogilise kraadi, täna koolis ei tööta, ja neil on väga erinevad põhjused.Sellest tulenevalt olengi ma algatanud koostöös kohalike omavalitsustega ja koostöös õpetajate ametiühingutega haridusleppe läbirääkimised eesmärgiga kokku leppida õpetajate karjäärimudelis, õpetajate töötingimustes ja koormuse arvestuses, selleks et see amet

Me ei saa õpetajate töökoormust ja töötingimusi kokku leppida ilma kohalike omavalitsusteta, kes on meil peamised koolipidajad. Nii et mure nr 1 on õpetajate järelkasv.

lepime. Mure nr 2 hariduses on see, et meil jääb päris suur hulk – ja see on kasvav number – noori üksnes põhiharidusega. Eestis on õpilaste väljalangemine pärast põhikooli lõppu üks Euroopa Liidu suurimaid. Meil on väga palju noori, kes ei jõua edasi ühelegi järgmisele haridusastmele, ei omanda ei keskharidust, kõrgharidust ega ka kutsekeskharidust.

õppima minema. Täna on kutsevalikute osa põhikooli lõpus väga väike. Päris suur hulk noori kas valib küll gümnaasiumisse mineku, kuigi nad eelistaksid tõenäoliselt kutsekesk[koolis] õppida, või ei vali üldse mingit õpingutega jätkamist. Nii et 10% noori igast aastakäigust jääb Eestis põhiharidusega. Selleks et me suudaksime tagada, et iga noor omandaks kas kutse või vähemalt keskhariduse, et saaks ka edasi õppida, on vaja oluliselt oluliselt suurendada kutsevalikuid põhikoolijärgselt kutsehariduses, suunata see teravik täiskasvanute õpetamiselt kutsekoolides noorte õpetamisele kutsekoolides, et vähendada nende noorte osakaalu, kellel pole ei keskharidust ega ka tegelikult mingeid oskusi. Kutsehariduse reform on praegu ettevalmistamise faasis, sellega tõesti ei saa kiirustada, sellepärast et see muutus on päris märkimisväärne. Nii et järgmised kaks aastat on meil aega töötada selle nimel, et kutsehariduse reform rakendada 2026. aastal.

haridussüsteemi, ühtsesse koolivõrku, et meil ei oleks enam segregeerunud koole, ei oleks seda, et eri kodukeelega lapsed käivad erinevates koolides. Selle reformi ettevalmistamine ja elluviimine on üks suurimaid ettevõtmisi, mis Eesti haridust puudutab. Tõepoolest

See on meie kõigi tegemata töö. See on see, mille pärast me tegelikult eestikeelsele õppele üleminekut teeme. Täna on seis eestikeelsele haridusele üleminekul järgmine. Meil on omavalitsuste saadetud info põhjal esimeste ja neljandate klasside ehk üleminekuklasside puhul puudu umbes 90 õpetajat. Tallinnas ja Ida-Virumaal on puudu 90 õpetajat, kes peaksid esimeste ja neljandate klasside ees seisma ja eesti keeles õpetama. Aga suurem mure koolides on õpetajad, kes jätkaksid veel mõnda aega vene keeles õpetamist, aga kes samuti peavad vastama eesti keele oskuse nõuetele. Neid õpetajaid on täna 518, kes ei vasta eesti keele oskuse nõuetele. Nad küll ei ole otseselt eesti keeles õpetavad õpetajad, aga siiski peavad nendele nõuetele vastama. Omavalitsustega me tegeleme väga intensiivselt nende õpetajate eesti keele õppele suunamisega. Nad käivad eesti keele koolitustel ja me ootame nendelt seda, et nad sooritaksid eesti keele tasemeeksami. Määrasime aprillis ja juunis lisaeksamiajad selleks, et õpetajad saaksid veel enne 1. septembrit minna ja eksamil ära käia. Mu aeg saab läbi, aga meil on tegelikult ka kõrghariduse valdkonnas ja koolivõrgu korrastamise valdkonnas nii mitmedki muudatused käimas. Loodetavasti saan vastata nendel [teemadel] küsimuste voorus.

niinimetatud koolirahaks. Ja siinkohal tahangi küsida, mis summa võiks see olla, mis on läinud teie valdkonnas sellesama mittetöötava eksamite infosüsteemi arendamiseks. Mis on see summa? Kas on keegi

EIS, eksamite infosüsteem on täiesti toimiv lahendus. See on täiesti toimiv lahendus nii eksamite tegemiseks, tasemetööde tegemiseks kui ka vastuvõtukatsete tegemiseks, kui selleks tegelikult soov on. Eksamite infosüsteemis toimuvad juba aastaid elektroonilised tasemetööd. Neljandate ja seitsmendate klasside lapsed teevad selles süsteemis tasemetöid regulaarselt, seal ei ole kordagi tõrkeid olnud. Edasi on eksamite infosüsteemi arendatud selleks, et põhikooli lõpueksameid ja gümnaasiumi riigieksameid saaks ka sooritada eksamite infosüsteemis. Selleks on tehtud kuus aastat arendustööd. Kaks viimast aastat on tehtud katseeksameid, viimased kolm katseeksamit sooritati nüüd kevadel. Sügisel tuleb veel katseeksamite periood. Kõik need katseeksamid on tehniliselt eksamite infosüsteemis õnnestunud, ükski nendest katseeksamitest ei ole läbi kukkunud. Nii et e-eksamite süsteem tegelikult tehniliselt toimib ja ei saa öelda, et see raha, mis on sinna investeeritud – need on valdavalt olnud Euroopa Liidu vahendid –, ei ole ennast ära tasunud. See süsteem nüüd ühel hetkel ei toiminud, oli vastuvõtukatsete tegemine. Eksamite infosüsteem ei ole mõeldud selliste katsete tegemiseks, ta ei ole selleks ka konfigureeritud. Ja selliste katsete tegemise puhul oleks ministeerium pidanud käituma teistmoodi: a) kas ta oleks pidanud ütlema, et ei saa eksamite infosüsteemi selleks kasutada, ehk siis ta poleks koolidel lubanud seda kasutada, või b) kui ta lubas seda kasutada, siis ta oleks pidanud tagama tehnilise toe. Ta oleks pidanud eksamite infosüsteemi ümber konfigureerima, koormustesti ära tegema ja siis oleks saanud seda kasutada ka vastuvõtukatsete tegemisel. Nii et lihtsalt täpsustuseks: eksamite infosüsteem tehniliselt täna toimib, ja toimib väga hästi. Mart Helme, palun! Aitäh! No vanasti Vene ajal oli selline ilus ütlus, et annab jumal ameti, annab ka mõistuse. Antud juhul me näeme, et see täpselt niimoodi on. Kui te kuulaksite ennast praegu kõrvalt ja kriitiliselt mõtleksite selle üle, mis te ütlesite: e-eksamite süsteem toimib, ainult et ta ei toimi. Ainult et ta ei toimi! Kuus aastat on arendatud! Kuulge, kuue aasta jooksul on meil tehisintellekt arenenud juba sinnamaale, et teeb igasuguseid sümfooniaid ja mida kõike, ja kuus aastat arendatud asi kukub lihtsalt kolinal läbi! Mind üldse ei huvita, et mingeid Euroopa Liidu vahendeid on selleks kasutatud. See on raha! See on raisatud raha.Aga mu küsimus on hoopis teine. Ma mäletan väga hästi, kuidas te kultuurikomisjonis käisite ja oli päevakorras Metsküla kool. Te olite seal kaastundliku ja abivalmis näoga, ainult et tulemus on null. Ministeeriumi tulemus selle kooli aitamiseks – laste aitamiseks, lapsevanemate aitamiseks, õpetajate aitamiseks – on null. See jätkub teiste maakoolide sulgemisega. Mida te kavatsete teha, et Eesti maapiirkonnad ei jääks ilma koolideta? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Metsküla kooli puhul on haridusministeerium palunud ennast kaasata kohtuvaidlusesse selleks, et esindada riigi nägemust sellest, milline peaks koolivõrk välja nägema. Koolivõrgu puhul on ministeerium öelnud, et kodulähedased väikesed 6-klassilised koolid on prioriteetkoolid, mis peaksid kodu lähedal olemas olema. Metsküla kooli sarnastele koolidele on selleks ka eraldi rahastusmeede välja töötatud ja tänaseks on omavalitsused taotlused esitanud ja selle rahastuse kätte saanud. See on samm, mille me oleme riigina astunud, et omavalitsused hoiaksid ja peaksid selliseid koole, nagu on Metsküla kool. Kui te küsite, kas haridusministeerium saab natsionaliseerida Metsküla kooli, siis ei, seda me teha ei saa. Kas me saame keelata omavalitsusel teha [sulgemis]otsust? Ei, me ei saa keelata omavalitsusel seda otsust teha. Omavalitsused on nendes otsustes autonoomsed. autonoomsed. Tegelikult on omavalitsustel õigus oma koolivõrku korrastada. Meie roll on siin olnud suunata ja selgitada riigi prioriteete ja rahaliselt toetada, et koolivõrk korrastuks niimoodi, et väikesed lapsed esimesest kuni kuuenda klassini saaksid käia kodulähedases koolis. Ja see toetusmeede on meil välja töötatud.

pole klassi ette panna kvalifikatsiooni[nõuetele] vastavat õpetajat, peab kooli direktor tagasi astuma. Minu küsimus on järgmine. Mis on see number, kui palju teie hinnangul septembris

see, kes õpetajaid palkab. Õpetajaid palkavad koolipidaja ja koolijuht. Täpselt samamoodi mina ministrina ja koolipidajana vastutan selle eest, et riigikoolides oleks 1. septembril [iga]

Täna on meil puudu esimeste ja neljandate klasside puhul, mis on üleminekuklassid, omavalitsuste ehk siis koolipidajate andmetel – nemad need andmed meile edastavad, sest nemad teavad täpselt –

on meil Lüganuse ja Kiviõli vene koolis – Kiviõli vene kool juriidiliselt oma tegevuse küll 1. septembrist lõpetab –, Maardu linnas, Kohtla-Järve linnas, Narva linnas ja Sillamäe linnas, kus on väga suur protsent neid õpetajaid, kes ei vasta keelenõuetele, aga peaksid 1. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Õpetajatelt ei nõuta enam koolis töötamiseks pedagoogilist haridust. Kui suurel protsendil õpetajatest täna seda haridust pole? Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Ei, õpetajatelt nõutakse jätkuvalt koolis töötamisel pedagoogilist haridust. Õpetajat on võimalik tähtajalise lepinguga üheks aastaks tööle võtta, juhul kui konkurss on läbi kukkunud ja sellele ametikohale ei ole võtta õpetajat, kellel on pedagoogiline pädevus ehk siis õpetajakutse. Kui konkurss on ebaõnnestunud, siis üheks aastaks tähtajalise lepinguga on võimalik võtta tööle inimene, kes ei vasta õpetajakutse nõuetele. Ei saa võtta tööle inimest, kes ei vasta keelenõuetele, küll aga saab võtta tööle inimese, kes ei vasta antud hetkel õpetajakutse nõuetele. Seadus ütleb seda väga ühemõtteliselt. Tänase statistika kohaselt vastab kvalifikatsiooninõuetele 80% koolides töötavatest õpetajatest. 20% ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ja need ei ole mitte keelenõuded, vaid need on pedagoogilised nõuded. Nende 20% sees on märkimisväärne osa neid, kes õpivad ülikoolis ja alles omandavad õpetajakutset, ehk siis nad on üliõpilased, reeglina magistriõppes. Aga on ka neid, kes ei õpi ülikoolis, kes on tulnud karjääripöörajatena kooli tööle.

kelle alusetute ja meelevaldsete süüdistuste ja laimu tõttu tühistati ja kaotas töö tudengite seas väga lugupeetud ja hinnatud õppejõud Rea Raus? Kantsler Kristi Vinter-Nemvalts töötab teie juhitud ministeeriumis, on teile lähedal seisev isik. Seetõttu ma pöördungi teie poole küsimusega, kas see on nüüd tõesti uudne ministeeriumi taktika haridusvaldkonna personalipoliitika

siis äkki mõni teine minister suudaks? Aitäh küsimuse eest! Kogu see vaidlus puudutab aastat 2015, kui Kristi Vinter-Nemvalts ei töötanud haridusministeeriumi kantslerina, töötas Tallinna Ülikoolis.

või ei toimunud, ega tegelikult ka õigust [seda teha]. Kuna see on tsiviilhagi konkreetselt selle kantsleri ja Rea Rausi vahel ja see ei puuduta haridusministeeriumi ega haridusministeeriumis töötatud aega, siis mul ei ole tegelikult pädevust seda siin kommenteerida. siin kommenteerida. Jaa, suur tänu! 9. aprillil avaldati Postimehes artikkel, mis kandis pealkirja "Leedu haridusminister astub vaheeksamite probleemide tõttu tagasi". Artiklis on esile toodud, et need probleemid, mille tõttu ta tagasi astus, on vägagi sarnased nende probleemidega, mis on avaldunud Eestis. Teatavasti 6. aprillil kell 10 algasid ühiskatsed riigigümnaasiumidesse pääsemiseks, kuhu registreerus 3840 kandidaati. Eksamite infosüsteemis tekkisid tõrked ning õpilastel tuli testi tegemine katkestada. Ma mõtlesin küsida teie käest hinnangut, kas Leedu haridusminister talitas valesti, võttes sellise prohmaka eest vastutuse ja astudes tagasi.

saa seda hinnangut anda, mul ei ole piisavalt informatsiooni. Katseeksamitega läks meil tegelikult kõik korda. Ma veel kord ütlen: e-katseeksamid, mida korraldas ministeerium, ei kukkunud läbi. Need toimisid, kõik eksamid tehti ära, kõik õpilased tegid ära.

kui vastuvõtukatseid ei õnnestu teha. Nii et koolid tegid oma vastuvõttu edasi lähtuvalt sellest, mis neil vastuvõtukorras kirjas oli. Järgnevalt kolleeg Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea umbusaldatav! Te olete näidanud ennast kirgliku LGBT liikumise toetajana.

Sellega olete te tekitanud laste ja noorte mõttemaailmas segadust, mis on päädinud vaimse tervise probleemidega ja oma kehade sandistamisega, loomulikult on see tekitanud ka pingeid peresuhetes. Kunas te kõige selle eest vastutuse võtate ja tagasi astute? Tänan, lugupeetud Ma ei tea tegelikult, millest te räägite, sest ma ei ole mitte ühtegi õppekavamuudatust oma ministriks oleku ajal teinud. Aitäh lugupeetud umbusaldatav! Te ütlesite, et nüüd on olukord selline, kus meil varsti ei ole enam segregeerunud koole. See oli väga optimistliku noodiga öeldud. Mul on aga see mure, et esimest korda korda Eesti ajaloos kaotavad eesti lapsed eestikeelse kasvukeskkonna oma kodumaal. Te panete nad tegelikult keeleõpetajateks olukorras, kus lapsed ei pea seda kohustust täitma. Ega siis ainult keeleõppetundides ei ole keelekeskkond, [mõjub ka] see, kuidas lapsed vahetunnis räägivad ja mida nad koolieelses lasteasutuses omavahel räägivad. Faktiliselt kaotavad eesti lapsed paljudes kohtades emakeelse kasvukeskkonna ja võib-olla nad hakkavad võõrkeelte mõju all hoopis

korduvalt koolipidajatele ja lasteaiapidajatele südamele pannud, et ei saa päris niimoodi õppetööd korraldada, et eesti emakeelega lapsed õpivad näiteks keelekümblusklassis või keelekümblusõpperühmas. Keelekümblusmetoodika, mis on ette nähtud nendele lastele, kes ei valda eesti keelt, ei saa olla sobilik metoodika nendele lastele, kellele eesti keel on emakeel. Selle tõttu peab nii rühmade komplekteerimisel kui ka klasside komplekteerimisel lähtuma sellest, milline on lapse keeletase, õppekeeletase.

Kolleeg Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Lugupeetud umbusaldatav! Sellessamas kuulsas Sirbi artiklis, kus te teatasite, et eestlastele jäägu nende pastlad ja kandled, ütlesite te veel terve rea huvitavaid asju. Näiteks, tsiteerin: "Etnilisus tuleks riigi alusdokumentidest välja võtta või ümber sõnastada." Või: "Etnilisus tuleks privaatsfääri üle viia ja võimaldada vabalt ka selle esitlemist avalikus ruumis indiviidi tasandil." Aga noh, okei, saame aru, et tol ajal te ei olnud veel poliitikas ja võisite rääkida seda, mida te päriselt arvasite. Nüüd te olete poliitikas ja võib-olla ei ole nii otse ja ausalt estofoobne. Aga võta näpust, te käisite 2021. aastal venekeelses ETV-s ja ütlesite, et Eesti riigi ülesanne ei peaks olema eestluse tagamine ja nende identiteedi ja keele toetamine. Kusjuures põhiseadus ütleb täpselt vastupidi, et just peab olema. Ja nüüd sellel taustal viite te ellu meie eestikeelsele õppele üleminekut niimoodi, et umbkeelsed lapsed pannakse eestlastega samasse kooli, kooli, kus need vaesed eesti lapsed hakkavad kõik õpetajateks oma õppeedukuse arvel. Kas see ongi teie kaval projekt, eestlus välja juurida Eestist? Aitäh selle küsimuse Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest näen mina tulevast ühtset Eesti kooli sellisena, kus me enam ei segregeeri koduse keele või etnilisuse järgi inimesi erinevatesse koolidesse. Me ei ütle, et eestlaste koolid on eraldi koolid, venelaste koolid on eraldi koolid ja ukrainlaste koolid on eraldi koolid.

venelased ja ukrainlased ei ole samas inforuumis, kus on eesti noored. Neil ei ole võrdväärseid võimalusi hariduse edasisel omandamisel. Ja see ei ole mitte kuidagi Eesti riigile kasulik. Selleks, et Selleks, et vene või ukraina kodukeelega lapsed eesti keele selgeks saaksid, on vaja eestlasi, kellega nad eesti keelt räägivad. Omakeskis, omakeelses koolis, omakeelsete õpetajatega ja omakeelsete lapsevanematega koos olles see ei edene ja ei hakkagi edenema. Me oleme 30 aastat seda tegelikult näinud. Nii et tõepoolest mina usun sellesse. Eestis on väga palju näiteid ühtsena toimivatest koolidest, kus eesti ja vene kodukeelega lapsed, ka ukraina kodukeelega lapsed käivad koos ühes koolis. Kõikidele nendele lastele on tagatud nende keeleoskusele kohane õpe, nad on seal saanud sellega toetatud ja 12. klassi lõpuks tegelikult ei ole enam vahet, kas see on vene kodukeelega laps või eesti kodukeelega laps. Eesti keelt vallatakse võrdselt, haridustase on neil ühesugune ja võimalused ülikoolis edasi õppida või kutsehariduses edasi õppida on ühesugused. Toomas

Eesti kooli kohta. Mul on tunne, et paljud inimesed ja võib-olla ka siin saalis olevad saadikud arvavad, et ühtne Eesti kool on 1. septembriks valmis. Ma pigem arvan, et tegemist on protsessi algusega. Äkki te hästi lihtsalt selgitate veel kord, kui pikk see protsess teie nägemuses on ja kunas me jõuame nende tulemusteni? Ja mis on need põhilised probleemid täna? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest, 1. septembril ei saa olema sellist olukorda, kus me risti-rästi paigutame pimesi erineva kodukeelega ja erineva [eesti] keele oskusega lapsed klassidesse ja hakkame neid nii-öelda segamini õpetama. See kindlasti ei ole viis, mismoodi tagada kõikidele lastele kvaliteetne haridus.Lapse haridus. Lapse õppekeeleoskus on selles mõttes erivajadus, mida tuleb arvesse võtta õppeprotsessi planeerimisel koolis. Kui laps ei oska

nagu on matemaatika ja loodusõpetus. Muusikas ja kunstis on võimalik, eks ole, klass koos hoida, lapsi koos hoida ja õppida, aga keerulistes ainetes on vaja nendel lastel, kes eesti keelt ei valda,

Kui meil tulevikus, kolme-nelja aasta pärast peaks tulema lasteaiast peale juba sellised lapsed, kes oskavad esimesse klassi tulles eesti

Aga see võtab, ma arvan, kolm-neli-viis aastat, enne kui kooli hakkavad tulema sellised põlvkonnad vene kodukeelega lapsi, kes valdavad eesti keelt sellisel tasemel, et nad saab eestlastega ühte klassi panna. Seniks

et omavalitsustele antakse raha põhikoolide rahastuseks juurde?] Saate uue põhikooli, kui panete gümnaasiumi kinni. Kas see on siis tuleviku Eesti kool või? otsus. Aitäh küsimuse eest! 9. aprillil toimus katseeksam. Me katsetasime e-eksamikeskkonda. See ei olnud eksam, see ei olnud põhikooli lõpueksam, see oli katse,

tehnilised tõrked. See oli katsetamine, tehnilise lahenduse katsetamine, mis läks väga hästi. 15 minutit eksami alguses oli süsteem aeglane, kuna toimus video üleslaadimine. Selle vea me saime nüüd kätte, me teame, miks süsteem oli aeglane. Ja kõik õpilased, kes katseeksamil, proovieksamil osalesid, lõpetasid eksami õigeaegselt, keegi lisaaega ei palunud. Tegelikult tagasiside oli sellele tehnilisele proovile üsna positiivne. Nüüd Toila ja Iisaku gümnaasiumi kinnipanemisest. Mina ei ole sellest distantseerunud. See on olnud riigi ettepanek Toilale ja teistele Ida-Virumaa omavalitsustele koolivõrgu korrastamiseks. Kõikidele Ida-Virumaa omavalitsustele on see ettepanek tehtud, sellepärast et õpilaste arv Ida-Virumaal on viimase 20 aastaga drastiliselt langenud ja me näeme seda langust ka järgmisel 10–15 aastal. Samal ajal on koolimajad tugevasti amortiseerunud ja vajavad investeeringuid. Euroopa Liidu vahenditest need investeeringud nüüd tehakse.

ja üldine õpilaste arv oli alla 20. Toila Gümnaasiumis on küll 60 ligi, aga 10–15 aasta prognoos näitab, et ka seal on õpilaste [arvu] langus päris märkimisväärne.

nendes gümnaasiumides õpib. Nii et õppekohti on gümnaasiumiastmes Ida-Virumaal rohkem kui õpilasi ja selle tõttu on vaja ikkagi koolivõrku seal korrastada. Mina sellest ei [distantseeru], see on olnud riigi ettepanek Toilale ja Iisakule. Toila ja Iisaku puhul on olnud küsimus, kas nad võtavad riigi ettepaneku vastu või mitte. See on nende otsus. Igor Igor Taro, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud eestikeelsele haridusele üleminekut teostav minister! Vaadates seda äärmiselt silmakirjalikku umbusaldusavaldust ei saa tähele panemata jätta, et samad poliitilised jõud, kes selle algatasid, andsid eelmises päevakorrapunktis oma kaastundevastuhääli Moskva patriarhaadi teemalisele avaldusele. Siit joonistub välja teatud paralleel vastuseisus eestikeelsele haridusele üleminekule. Mis on teie hinnang, mis oleks sellise ambitsioonika ja ajalooliselt kõige keerulisema haridusreformi uppilöömise hind Eesti ühiskonnale, eesti rahvusele, kultuurile ja keelele, kui seda sisepoliitilistel põhjustel tehtaks? Aitäh selle küsimuse eest! Ma arvan, et me oleme täna juba maksnud väga kõrget hinda selle eest, et me ei ole seda suutnud varem ära teha. Meil on 30 aastat järjest kooli lõpetanud noored,

väga kõrget hinda selle eest maksnud.Me oleme maksnud ka seda hinda, et meil on elanikkond jätkuvalt kahes erinevas inforuumis. Kui algas Venemaa agressioon Ukraina vastu aastal 201[4], siis see ju tuli väga selgelt välja, et ka meie noorema põlvkonna seas, kes on Eesti Vabariigis sündinud ja Eesti Vabariigis koolis käinud, on väga erinev arusaamine sellest, mida Venemaa teeb ja mis on Venemaa eesmärgid. See erineb sellest, kuidas Eesti riik

hind on kümned tuhanded noored, kes ei ole saanud ennast Eesti Vabariigis realiseerida selle tõttu, et Eesti haridussüsteem on neid alt vedanud haridusega, mille nad on koolist saanud. Jaak Valge, palun! Araabia Ühendemiraatides näiteks kohtusite pressiteate kohaselt haridusminister Ahmad Belhoul Al Falasiga ja tutvustasite talle väljatöötamisel olevat Eesti koolimudelit, otsisite võimalikke koostöökohti nii alus-, üld- kui kõrghariduse valdkonnas. Kas need kulukad visiidid ja see sõnum on ikkagi pädevad sel ajal, kui Eesti haridussüsteem on suurimas kriisis iseseisvuse taastamise järgsel ajal? Ja teiseks küsin, missuguseid koostöökohti te leidsite neis diktatuuririikides, kus poliitilised parteid on keelatud, naiste õigused karmilt piiratud ja akadeemiline vabadus puudub.

Olin see minister, kes Eesti ettevõtjate äridelegatsiooni seal juhtis. Valdavalt arutasime kohtumistel Eesti ettevõtjate digilahenduste müümist ja rakendamist Araabia Ühendemiraatides. Nii et olin seal reaalselt valitsuse esindaja rollis, kuna Eesti ettevõtjad olid sellel messil esindatud.Teine kord oli seotud Araabia Ühendemiraatide küllakutsega selleks, et rääkida Eesti kooli digilahendustest ehk siis sellest, milliseid digilahendusi Eesti kool kasutab. EdTechi ettevõtted otsivad omale täiendavaid turge ja Araabia Ühendemiraadid on üks turg, kus Eesti haridustehnoloogiaettevõtted väga intensiivselt ringi vaatavad. Ka Tartu Ülikool soovib oma Aasia keskuse uuringutega saada partnerlussuhteid Araabia Ühendemiraatide ülikoolidega.

mis teeb nende palgaks poolteist õpetaja miinimumpalka. Kahjuks eelmise aasta lõpus pidid nad seda palgalisa mitu kuud ootama. Ja selle aasta alguses olukord kordus, märtsikuu lõpuks ei olnud neile lubatud palgalisa laekunud. Õpetajad pidid Ida-Virumaal korraldama lausa piketi, et kolm kuud hiljem see palgalisa nendeni ikkagi jõuaks. Paistab, et tegu on ministeeriumi süsteemse veaga, kuna kaks korda järjest on selline asi juhtunud. Kas te saate garanteerida, et sellist äpardust ei juhtu ka kolmandat korda? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Ma olen küll korduvalt siin Riigikogu puldis selgitanud, milles on põhjus. Taotlusi õpetajatele palgatoetuse andmiseks või saamiseks esitavad kohalikud omavalitsused. Kahjuks on olnud mõlemal korral suuri raskusi sellega, et me saaksime kohalikelt omavalitsustelt sellised taotlused, kus on olemas ka informatsioon nende õpetajate eesti keele oskuse kohta, nende õpetajate koormuse ja diplomite [olemasolu] kohta. Need taotlused tulevad puudulikult, me peame lõputult küsima uusi uusi dokumente, täiendavat informatsiooni, selleks et me saaksime päriselt teada, kas inimene oskab eesti keelt ja kas ta ka päriselt õpetab eesti keeles. Kuna õpetajad õpetavad ka mitmes koolis ja samaaegselt erinevates omavalitsustes,

peaks dokumente esitama, siis ma eeldan, et meil järgmisel korral see sujub oluliselt lihtsamini. Sügisese septembrikuu vooru puhul me oleme otsustanud, et me toome taotluste esitamise tähtaja oluliselt varasemaks.

operatiivsust antud küsimuse lahendamisel, arvestades, et septembrist on meil pea üheksa kuud möödas ja valitsuse ametisse nimetamisest veidi üle aasta? Aitäh küsimuse eest! Ma kasutan praegu võimalust vastata direktorite teemal. Ma tõesti loodan, et mitte ükski direktor ei pea sügisel ametist tagasi astuma, et me kõik suudame

See on seal niimoodi kirjas ja selles suunas me üritame praegu liikuda. See ei olnud selleks aastaks. Operatiivsus seisneb selles, et me peame aastaks 2027 jõudma 120%-ni. See on see, mille poole me tegelikult peame hakkama liikuma ja liigumegi. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Kristina Kallas! Te ei ole suutnud oma valdkonnas streiki ära hoida, mis tähendab läbikukkumist. Miks te ei suutnud õpetajate streiki ära hoida ja miks te kukkusite läbi? Aitäh küsimuse eest! Tõesti ei suutnud streiki ära hoida. Tõesti ei suutnud ja siin ei ole kedagi teist, kelle peale näpuga näidata. Ei suutnud! Ei suutnud sellepärast, et riigieelarve seis on äärmiselt, äärmiselt keeruline. Meil ei ole mitte mingisuguseid vabu vahendeid selleks, et suunata raha õpetajate palkadesse või mingitesse muudesse lisategevustesse. Nii et iga euro, mis oli vaja õpetajate palga tõusuks leida, oli vaja kuskilt mujalt kärbetega kokku hoida. Ja nende mujal kärbete tegemine oli väga keeruline ja raske protsess, mis võttis kauem aega, kui meile oli antud õpetajatega läbirääkimisteks. Nii et loomulikult, kui oleks ideaalne olukord, oleks me saanud poliitilised kokkulepped sõlmida augustikuus. Raha oleks olemas, oleks kokku leppinud, oleks palgatõusu teinud, aga kuna seda raha ei olnud ja ei ole ka täna tegelikult riigieelarves – me kõik teame, kui suur on riigieelarve miinus –, siis osutus õpetajate palgaraha kokkukorjamine kärbetega pikaajaliseks protsessiks ja väga keeruliseks protsessiks. Ja päädis see lõpuks sellega, et õpetajatel tõepoolest kannatust ei olnud.Nüüd ma igaks juhuks ütlen, et õpetajad on väga selgelt ka öelnud, et streikimise põhjus ei olnud üksnes alampalga määr. Streikimise põhjus on ikkagi õpetajate väga suur ülekoormus ja see ei ole kinni riigieelarve seisus. See on ikkagi kinni konkreetsetes kokkulepetes ka koolipidajatega, kuidas õpetajate tööd koolis korraldada niimoodi, et õpetajad ei oleks ülekoormatud.

"Tegelikult on Eestis olnud pea alati häid haridusministreid [---], kuid meie hariduspoliitika hambutus tuleneb sellest, et valitsusparteid ja valitsuskabinettide teised liikmed ei lase neil "ennast ilmutada" ning on alati varmad virutama mõne rahanduspoliitilise dogma või siis kelmika vastandusega "kas õpetajad või politseinikud" jne." Te olete siin kiitnud ennast lausa taevani, mis te kõik olete mõelnud ja teinud.

Kas ma peaksin ütlema, kes on süüdi selles, et vastuvõtukatsed ebaõnnestusid? Ma olen seda korduvalt siin Riigikogu puldis öelnud, et haridusministeerium on selles süüdi, et vastuvõtukatsed ebaõnnestusid. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kui palju õpetajaid pärast 1. augustit töö kaotab ja kas teil on andmeid, kes neid õpetajaid asendab? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Numbrid? Tänase seisuga on meil numbrid sellised: meil on 90 ametikohta, erinevaid õpetajaid, kes ei vasta keelenõuetele, kes peaksid õpetama esimeses ja neljandas klassis eesti keeles, aga kellel ei ole C1-tasemel

kes saavad veel jätkata ka vene keeles õpetamist nendes klassides, mis ei ole üleminekuklassid. Aga nendele õpetajatele hakkab 1. septembrist või tegelikult 1. augustist kehtima nõue, et nad peaksid oskama eesti keelt B2-tasemel, aga täna neil on kas B1- või

Nad kõik pingutavad. Ma ei saa öelda seda, et 518 õpetajat istuvad ja ootavad, millal 1. august kukub. Nad tegelikult kõik pingutavad, et eesti keele eksam ära teha. Nii et juuli alguses me oleme natuke targemad selle koha pealt, kui paljud neist on tegelikult sooritanud

on täiesti vastuolus tänase Postimehe artikliga. Ma lugesin Postimehe artiklit pealkirjaga "Üleminek eestikeelsele õppele: septembriks on piisavalt õpetajaid, mure on tulevikus". Teie ütlesite, et Sillamäel on üks kool, kus on probleemiks mitte esimeste ja neljandate klasside õpetajad, vaid ülejäänud aineõpetajad. ""Nad saavad järgmised kolm aastat jätkata vene keeles, kuid neil ei ole eesti keele oskust B2-tasemel," lausus Kristina Kallas." Lugupeetud minister, palun nimetage seaduslik alus, mis lubab nendel õpetajatel töötada ilma B2-tasemeta järgmised kolm aastat. Ma arvan, et seal on Postimehe viga. Nad saavad jätkata järgmised kolm aastat, kuid neil ei ole B2-taset, ja nad ei saa jätkata, kui neil ei ole B2-taset. Ma kindlasti ei ole kordagi öelnud, et nad saavad jätkata, kui neil ei ole B2-taset. Kas te lugesite valesti või on ajakirjanik tõlgendanud valesti. Ma eile õhtul selle intervjuu andsin, ma väga hästi mäletan. Ma ütlesin, et 1. septembriks üleminekuklasside õpetajatega muresid ei ole, kuigi meil on 90 õpetajat, kelle kohad on täna täitmata. Aga 518 on tegelikult neid õpetajaid, kes B2-tasemele täna ei vasta. Seal on tõsine mure ja nemad 1. augustist jätkata ei saa ka vene keeles õpetamisel, kuigi

Nagu te kindlasti teate, põhiseaduse preambulis on öeldud, et Eesti riik on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril selleks, et muu hulgas tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Mulle teadaolevalt olete te ETV+ saates 31. augustil 2021. aastal öelnud, et Eesti riigi ülesanne ei peaks olema eestluse tagamine ja eestlaste identiteedi ning keele toetamine. Kas see vastab tõele, et te olete sellist asja öelnud? Ja kui vastab, siis kuidas see teie hinnangul on kooskõlas põhiseaduse preambulis Eesti riigi ühe põhilise ülesande kohta sätestatuga? Aitäh!

tsiteeris. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles Postimehele, et Sillamäel on üks kool, kus on probleemiks mitte esimeste ja neljandate klasside õpetajad, vaid ülejäänud aineõpetajad. "Nad saavad "Nad saavad järgmised kolm aastat jätkata vene keeles, kuid neil ei ole eesti keele oskust B2-tasemel." Kuid neil ei ole oskust

pandi viimane tähtaeg, pärast mida ei ole võimalik enam koolis tööd jätkata, kui eesti keele [oskuse] nõuetele ei vasta.Tõepoolest, ma saan aru, et kui viimasel minutil hakata eksamiks õppima, siis alati jääb kaks päeva puudu, et eksamiks kõik ära õppida. Aga tegelikult see protsess on kestnud väga kaua. Ei ole minul mitte mingisugust õigust muuta Riigikogu otsust. Riigikogu otsus on minule ülim täitmiseks ja seda me täidame.

pannes nad venelastega ühtedesse rühmadesse ja klassidesse, kus mõnes kohas on vene keelt rääkivate laste ülekaal lausa märgatav ehk siis kindlasti suurem kui eesti keelt rääkivate laste arv. selle tulemuseks on muidugi see, et eesti laste hariduslik areng jääb seisma ja vene keelt emakeelena rääkivate laste eesti keele oskus mitte mingil kujul ei

ei ole jõudnud kaebusi, et oleks selline olukord, kus eesti lapsed ei saa emakeele arengu tuge lasteaiarühmades. Kui te teate konkreetseid olukordi, siis ma palun mulle edastada info, kus on selline olukord, et eestikeelne laps emakeeletuge lasteaias ei saa. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Proua minister! Tänaseks on üle maailma terve hulk teaduskraadiga ja niinimetatud sugu kinnitavates meditsiinikliinikutes töötanud inimesi, kes on oma nime ja näoga nii-öelda vilepuhujatena esile astunud ja rääkinud sellest, kui massiliselt ja pöördumatult lapsi sellises süsteemis kahjustatakse. Ühendkuningriik hiljuti keelas näiteks puberteedi blokeerijad peale seda, kui oli tehtud audit selle valdkonna – nimetagem neid tinglikult nii – kliinikute kohta ja seal toimuva kohta.Hiljaaegu, kui me pidasime teiega siinsamas saalis debatti, siis te ütlesite kolleeg Vooglaiule tema küsimusele vastates, et te ei nõustu tema esitatud teadusliku faktiga, et sugusid on kaks. Ja siis te rääkisite midagi sotsiaalsetest sugudest, mida olla palju. Niivõrd eba- või pseudoteaduslik, ma ütleksin isegi, teadust naeruvääristav seisukoht ei ole tegelikult haridusministrile kohane. Sellepärast ma küsin: kas te olete vahepeal möödunud mõne nädala jooksul oma seisukohta revideerinud? Aitäh küsimuse eest! No ma võin korrata seda, mis ma tookord ütlesin, et ei ole mingit põhjust selle teaduslikkuses kahelda. Tõepoolest, bioloogilisi sugusid on kaks.

see oli õnnestunud katse, sest õnnestus laste peal välja uurida, kus on tõrked. Need lapsed olid teile tõrkejänesed, ma saan nii aru. Aga see kõik teid ei kõiguta. Enne Varro Vooglaid küsis, mina küsisin ja teised on veel küsinud eestikeelsuse ja põhiseaduse preambuli kohta. Te sisuliselt kinnitasite leegitseva uhkusega, et te töötate põhiseadusele vastu, ehitades meile multikultuurilist Eestit, kus eestikeelsele haridusele ülemineku egiidi all surutakse eesti lapsi mitte-eestikeelsesse koolikeskkonda. Ja lapsevanemad on pandud mittekadestusväärsesse olukorda, kus ka jalgadega hääletada ei ole võimalik, sest maakoole pannakse teie juhtimisel kinni. Vaadates seda, millise süüdimatusega te kriitikasse suhtute ja millise sellise pseudooptimistliku vadinaga te meid siin uinutate, ei teki meil küll mingit usku, et te midagi parandate. Aga andke natuke lootust. Mis siis on teie lahendus tuhandele puuduolevale õpetajale ja sellele, et meil ei ole võimalik anda tegelikult seda eestikeelset haridust igal pool?

kes ei vasta eesti keele oskuse nõuetele, kes peaksid õpetama eesti keeles. Need 90 õpetajat tuleb meie kõikide ühiste jõupingutustega 1. septembriks leida. Neid ei ole tuhandeid, on 90 esimeste ja neljandate klasside õpetajat üle Eesti. Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Sillamäel on need 90 õpetajat täna puudu. Selle tõttu on mul usku sellesse, et meil on võimalik kõikidele esimese klassi lastele ja kõikidele neljandate klasside lastele pakkuda eestikeelset haridust. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Te ikka suudate üllatada. Meie räägime siin tõsistel teemadel, nagu õpetajate põud, ja teie hakkate jälle sotsiaalsetest sugudest rääkima. Samal ajal teie ministeeriumi kantsler kiusab taga Rea Rausi, mõistlikku inimest, aga teie istute oma toolil edasi ja räägite sotsiaalsetest sugudest. See on absurdne väljamõeldis. See on kõige ebateaduslikum asi, mida ma elus kuulnud olen. Ainuüksi sellepärast peaks teie kui teadusministeeriumi minister tagasi astuma. See lihtsalt on nii jahmatav, kuhu me oleme oma

Vaadake, me täna oleme rääkinud ju kõigest muust kui teie etnilisest päritolust. Aga kuidas teie enda arvamusega siis on? Oleks muidugi väga põnev pidada siin teiega teaduslikku debatti bioloogilisest ja sotsiaalsest soost, aga me ilmselt ei ole kumbki selleks täna ette valmistanud. Olen täiesti nõus tegema seda teaduslikku debatti koos viidetega teaduslikele allikatele, mis kõiki neid asju tõestavad. Nii et võib-olla võtke see väljakutse teeme selle debati ära, teadusliku debati koos teadlastega, kes neid asju uurivad.Aga mis puudutab minu etnilist päritolu, siis jah, olen segaperekonnast, kodune keel on olnud nii eesti keel kui vene keel. Julgen tunnistada, et ma tunnen vene kultuuri päris hästi, sellepärast et see on mul kodus olnud osa üleskasvamise üleskasvamise kontekstist. Teades seda, kui tundlik on see teema Eestis, olen ma väga teadlik ka sellest, mida poliitikuna tähendab see, kui sul on nii-öelda otsene isiklik etniline seos vene keele ja kultuuriga. Ma lihtsalt tean seda ja see oli see

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Mul on teile küsimus väikekoolides algklassidesse

aga kui seda erituge ei ole aasta jooksul tekkinud – ja vaevalt, et see ka järgmise kolme kuni viie aasta jooksul tekkida saab, sest väga paljudes väikestes kohtades lihtsalt ei ole õpetajaid, neid on puudu

ja eesti laste õppeprogramm jääb läbimata? Mida need lapsevanemad peaks tegema? Aitäh selle küsimuse eest! Nendele neljale lapsele, kes eesti keelt ei valda, mille tõttu nad ei saa näiteks matemaatikatunnis või loodusõpetuse tunnis, üldse keerulistes ainetundides tõenäoliselt kaasa teha sellises tempos, nagu eesti emakeelega lapsed peaksid minema, peab kool tagama üldtoe raames täiendava eesti keele õppe. Seda ei pea tegema õpetajakutsega

oma laste klassides on, ma tean seda, üldtuge vajavaid lapsi ka eestlaste hulgas päris palju. See on kaasava hariduse efekt, mis meil on: meil on klassides väga palju üldtuge vajavaid lapsi. Ka sel põhjusel on tegelikult vaja kooli tasandil rakendada abiõpetajaid, et oleks võimalik klassis tööd korraldada. Jah, meil on vaja kaasava hariduse ressurssidesse sisse vaadata. Meil on probleeme sellega, et me oleme kaasava hariduse rakendamisel tõenäoliselt jätnud sinna andmata piisava ressursi, et tegelikult, päriselt seda kaasavat haridust saaks rakendada. Meil on seal väga suur ressursi puudujääk, sellega ma olen nõus.

Aga kui me vaatame ümberkaudsetesse riikidesse, vaatame Rootsi, Soome, Saksamaale, Prantsusmaale, Inglismaale, siis me näeme väga selgelt, et segregatsioon toimub seal edasi. Ainuke asi, et see on tõesti riigikeelne. Inglismaal mässab riigikeelne moslemi kogukond, Rootsis põletavad autosid ja tapavad inimesi [muud] rootsi keelt rääkivad inimesed, mitte põlisrootslased. Soomes nõuavad erikohtlemist ja suurt osa sotsiaalsüsteemi rahadest soomekeelsed somaallased, palestiinlased ja teised. Ei mingit lojaalsust ega isegi mitte tänulikkust. Miks te arvate, et eesti keele õppimine ja valdamine teiskeelsete [meelsuses] midagi siinmail muudab? Tulevased pronksiööd võivad vabalt olla eestikeelsed. Aga kas sellega on siis midagi muutunud? Lojaalsust ja lugupidamist Eesti riigi vastu see ju tegelikult ikkagi kaasa ei too. Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, üksi ei taga veel seda, et inimene on lojaalne. Ka [teatud] pass ja kodakondsus ei taga veel seda, et inimene on lojaalne. Me teame seda kõikidest uuringutest, et eesti keele selgeks õppimine ei tähenda seda, et ei toetata näiteks Putini režiimi.

kui nad on tegelikult ühes kultuuriruumis üles kasvanud. Kui nad on segregeerunud erinevatesse kultuuriruumidesse, siis seda efekti tõesti ei ole. Kui on eraldi venekeelsed lapsed venekeelsete õpetajate ja venekeelsete lastevanematega, siis isegi kui nad võivad selle keele tehniliselt selgeks saada, aga info- ja kultuuriruumi integreerumine jääb ära. Need näited, mis te tõite nendest lääne ühiskondadest – seal tihtipeale ongi

Võib jääda mulje, et Eesti riigi jaoks ei ole küsimused, mis on seotud eesti keele ja kultuuriga, olulised. Ma tahangi küsida, kas see on lihtsalt mulje. Kas me ikkagi võime olla kindlad, et te teete siiralt oma tööd ja mitte see erisuhe ei ole põhjuseks, et meil on need probleemid viimasel ajal tekkinud? Selline küsimus. Aitäh küsimuse eest! Mul ei ole mitte erisuhe, vaid see on osa minu identiteedist. See on osa sellest, kes ma olen,

Ma olen seisnud ja seisan jätkuvalt mitte selle eest, et Eestis elavad vene kodukeelega inimesed ei peaks eesti keelt õppima, Eesti kultuuriruumi [sulanduma]. Vastupidi, ma olen kogu aeg rääkinud seda, et on olnud äärmiselt ebaõiglane, et nad ei ole seda teinud. Ja tihti, päris tihti on viimase 30 aasta jooksul olnud olukord, kus neil ei ole seda võimalust olnud. Näiteks Narva linnas on kümneid ja kümneid aastaid, tegelikult üle 20 aasta, lapsevanemad jalgadega hääletades soovinud oma lapsi panna keelekümbluskooli, riigikooli, et nad õpiksid esimesest klassist alates eesti keeles. Kohad täituvad märtsikuus nii-öelda nobedate näppude voorus. Ja need lapsevanemad, kellel pole õnnestunud oma lapsi nobedate näppude voorus eestikeelsesse riigikooli saada, on olnud sunnitud 20 aasta jooksul panema oma lapsed venekeelsesse õppesse, sest alternatiivi neil ei ole olnud. Nende põhiseaduslikku õigust saada eesti keeles õpet on Narvas järjekindlalt 20 aastat tegelikult rikutud.

neid lapsevanemaid ja neid lapsi alt vedanud, et ta ei ole võimaldanud neil saada eestikeelset õpet. Ei ole võimaldanud! Ja selle tõttu ma arvan, et täna eestikeelsele õppele üleminekul mitte mingisugust taganemisteed enam olla ei saa. Me peame suutma tagada kõigile lastele olenemata nende kodukeelest võimaluse õppida eesti keeles. Jaak Valge, palun! Jaak Valge, palun! Suur tänu, härra esimees! Proua minister, te olete väitnud järgmist, tsiteerin: "Kõrghariduse rahastamise puhul ei ole küsimus reformides. Ükski ülikool ei oota reforme.

OECD arvestuste järgi on just Eestis Euroopa riikidest konkurentsitult kõige väiksem erasektori panus ülikoolidesse ja kõrgharidusest saadav palgalisa on Eestis üks Euroopa madalaimaid. Eestis on üle kahe korra rohkem kõrgharidusega lihttöölisi kui Euroopa Liidus keskmisena. Küsin: kas teie väidate tõsimeelselt, et kõrgharidusõpe ei vaja reforme, vaid ainult raha? Suur

kus on ka nii-öelda tasuta, riigi poolt tasutud kõrgharidusõpe. Minu isiklik seisukoht on, et meie Eestis toimetame Põhjamaade kõrgharidusruumis,

veel enne järgmise õppeaasta algust. Aga mis puudutab tasulise või tasuta kõrghariduse rakendamist Eestis – ma hetkel ei näe, et me peaksime minema õppemaksu kehtestamise suunas. Aitäh ja käitumist? Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Kristina Kallas! Peaminister on sisuliselt naernud nii teie kui ka õpetajate üle, soovitades õpetajatel reklaamida automaksu, et saaks palku tõsta. Kuidas te kommenteerite peaministri sellist soovitust ja käitumist? Aitäh küsimuse eest! Võib-olla ma võtan endale julguse selgitada, mida peaminister silmas pidas. Peaminister pidas silmas seda, et meil eelarve kulud ületavad eelarve tulusid, ja ületavad neid juba viimased kümme aastat. Selleks, et me saaksime tegelikult eelarve kulusid jätkuvalt suurendada – õpetajate palk on üks osa sellest –, on meil vaja tõsiselt tegeleda eelarve tuludega. Üks eelarve tulusid on automaksu kehtestamine. Meil on vaja pingutada selle nimel, et meil eelarve tulud suureneksid, kui me tahame tulevikus õpetajate palka tõsta. Meil on päriselt probleem eelarve tuludega. Aitäh

kohalikud omavalitsused, eelmised ministrid, Keskerakond, koolijuhid, õpetajad ja nii edasi. Kas teie olete päriselt aasta jooksul ministrina teinud kõik õigesti ja kõikides selle aja jooksul tekkinud probleemides ja kitsaskohtades on süüdi keegi teine? Kas mingigi vastutus lasub ka teil? Aitäh Aitäh selle küsimuse eest! Ma ei oska küll ennast tsiteerida selle koha pealt, kus ma olen süüdistanud endiseid ministreid või õpetajaid või Tallinna linna või keda iganes selles, et õpetajad streigivad, või selles, et ministeerium ei ole teinud väljamakseid. Ma olen korduvalt öelnud: selleks, et süsteem toimiks, selleks, et üldharidussüsteem toimiks

teinud keeleoskuse nõuetele mittevastavuse eest ettekirjutusi. Kui niisuguseid taotlusi ei oleks, siis meil ei oleks ka seda probleemi. Järelikult me peame harjutama ja koos kokku leppima, mismoodi neid taotlusi esitada niimoodi, et seal ei oleks sees nii suuri vigu. See on maksumaksja raha,

tegelikult pidanud tagasi astuma, sellepärast et ma oleksin palgarahana välja maksnud eesti keeles õpetamise eest maksumaksja raha inimestele, kellele on Keeleamet teinud ettekirjutuse eesti keele oskuse nõuete mittetäitmise eest.

olukorrale, kus riik ei ole andnud omavalitsustele piisavalt raha. Te põhjendasite sellega, et on vaja kontrollida õpetajaid, kes

Aitäh küsimuse eest! Nad peavad seda esitama kaks korda aastas, aasta alguses ja uue õppeaasta alguses ehk siis jaanuaris ja septembris.

tegemist on põhimõtteliselt riigi tellimusega. Ministeerium ütles, et toetuse omavalitsusteni jõudmiseks võib kuluda veel ligi kuu aega. Varsti on käes kooliaasta viimane trimester ning rahalised vahendid jõuavad õpetajateni ilmselt alles kooliaasta lõpus. Kas te näete siin probleemi ja

tahab saada Riigikokku selleks, et Reformierakond saaks teha seda, mida Reformierakond tahab teha. Selles valguses on mõistetav, et mingist tagasiastumisest ei saa juttugi olla – te peate seda tuge jätkuvalt pakkuma. Aga Aga ma siiski mõtlesin, et noh, kui vaadata mitte ainult nii-öelda vanasse Euroopasse, vaid ka, nagu siin kolleegid on toonud näiteid Läti ja Leedu kohta, siis kui ministeeriumi vastutusalas toimub mingi suurem

et Tallinna Reaalkool oma vastuvõtukatseid ei suuda teha? Ma lihtsalt küsin, see on retooriline küsimus. Aga põhimõtteliselt vastuvõtukatsete puhul on tegemist, eks ole, olukorraga, kus koolid korraldavad neid katseid oma vastuvõtutingimuste ja reeglite järgi. Igal koolil on omaenda kord. Aga see vahend, mida nad kasutasid, oli riigi oma ja see riigi nii-öelda töövahend ei töötanud. Põhimõtteliselt meie käest laenatud luud läks katki, kui piltlikult öelda.

riik, kus teine riigikeel on vene keel? Aitäh! No siis on ju tore, et te inimkatse ära tegite ja selgus, et katseajal ei toiminud. Siis te ei pidanud tagasi astuma. Muidu oleks päris eksami ajal toimunud ja siis te oleks tagasi astunud. No ma ei usu seda. Ei astu teie tagasi, ei astu peaminister tagasi, mitte keegi teist ei astu tagasi. Te olete lihtsalt niivõrd juurdunud sellel positsioonil kogu selle koalitsiooniga, et tants kestab veel. Aga mu küsimus on hoopis muu. Ma olen nüüd kõike jälginud ikka pikalt ja olen kuulanud ka teie selgitusi oma bilingvistilisele päritolule. Kas teie hariduspoliitika eesmärk selle ühtse eestikeelse haridusega on tegelikult sillutada teed sellele, et Eestist saab ka ametlikult ühel päeval kakskeelne riik, kus teine riigikeel on vene keel? Ei ole. Ei ole. Irja Lutsar, palun! Austatud juhataja! Hea minister! Ma ennekõike tahaks tänada väga rahulike, selgete ja argumenteeritud vastuste eest. Aitäh! Aga minu küsimus on selline. Milline on sinu kogemus või arvamus, kui nüüd venekeelsetest kodudest pärit lapsed lähevad eesti kooli, kas siis tänu sellele paraneb ka nende emade-isade ja võib-olla isegi vanaemade ja vanaisade eesti keele oskus, nii et mõne aasta pärast meil ei olegi enam haiglates vaja vene keele tõlke noortele arstidele ja inimesed saavad ennast Eesti Vabariigis hästi tunda, sest nad saavad eesti

Tõenäoliselt on olukordi, kus lapse eesti keeles õppimine motiveerib lapsevanemat ka pingutama selle nimel, et ta oma eesti keele oskust parandaks. Siin on küsimus selles, kas riik on võimeline seda toetama ja tagama eesti keele õppe võimalusi. Meil on Eestis suurusjärgus 150 000 täiskasvanud inimest, kelle eesti keele oskus vajaks parandamist, et nad saaksid tööturul palju aktiivsemalt osaleda ja ka karjääri teha. 150 000 inimest ära õpetada

viimase tunnini ära broneeritud. Nad tegelevad väga intensiivselt õpetajatele eesti keele õpetamisega ja meil ei ole enam ressurssi ülejäänud täiskasvanutele eesti keele õpetamiseks. See mass, see hulk on päris suur, kes vajaksid eesti keele õpet. selleks on kindlasti vaja oluliselt rohkem rahalisi vahendeid, mida meil kahjuks eelarve kriitilises seisus ja [halvas] majandusseisus ei ole võimalik tagada. Meie prioriteet, absoluutne prioriteet eesti keele õpetamisel on praegu haridustöötajad: õpetajad, direktorid, lasteaiaõpetajad.

Muidugi on äärmiselt meeldiv, et te pidasite võimalikuks, et me võiksime arutada selle konkreetse kooli probleeme. Võib-olla tõesti meil kahe peale õnnestub supipaja ühes nurgas natuke rasvasemat suppi keeta. Aga põhimõtteliselt on ju mure selles, et teie rääkisite eritoest, aga mina räägin sellest, et tegelikult eritoe puudumine tekitab olukorra, kus [osa eesti lapsi] on hariduslikult arengupeetud. Tavaklassis õppijatega võrreldes nad jäävad oma programmi läbimisel maha

mis täpselt ikkagi selles konkreetses koolis toimub. Ma saan üldprintsiibina selgitada, kuidas sellistes olukordades peaks õpe toimuma. Ma saan konkreetsest koolist rääkida ikkagi siis, kui ma saan konkreetselt aru,

vajaksid need neli last ikkagi eraldi õppimist ja õpetamist. Eesti lapsed peaksid saama eraldi õppida. Selleks ei pea ilmtingimata olema aineõpetajad, selleks on ka abiõpetajad, keda saab rakendada nende laste õpetamisel. Et need lapsed jõuaksid järgi matemaatikas, loodusõpetuses ja muudes ainetes, oleks neil vaja üldtoe raames nii-öelda õpiabitunde. Ka eesti lastele antakse matemaatikas ja eesti keeles õpiabitunde, kus nad saavad juurde õppida. Eesti lapsed saaksid õppida siis omas tempos ja need lapsed saaksid eritempos juurde õppida. Samal ajal kui muusikas,

kuuluvad teile ja mida võib internetiavarustest leida. Teie väljaütlemised peegeldavad sellist väikest hoolimatust eesti keele ja kultuuri suhtes. Ja sealt ka minu küsimus.

Aitäh! Kas ma sain õigesti aru, et küsimus on selles, kas eestikeelsete koolide puhul, kus õpivad eesti keelt emakeelena rääkivad lapsed, tuleks kehtestada mingi kvoot, kui palju seal tohib muu kodukeelega lapsi olla? Miks seda kvooti kehtestada ei saa? Sellepärast, et venelaseks olemine ei tähenda erivajadust. Ukrainlaseks olemine ei tähenda erivajadust.

Kui me ütleme, et eesti koolis ei tohi olla üle 20% vene kodukeelega lapsi, siis me tõukame eestikeelsest koolist ära ka osa vene kodukeelega lapsi, kes tegelikult väga hästi valdavad eesti keelt ja kes saaksid väga hästi eestikeelses klassis õppida.Me ei saa panna rahvuse järgi kvoote, sellepärast et rahvus ei ole puue. Ja rahvus ei ole erivajadus, vaid erivajadus tuleneb sellest, kui laps ei oska piisavalt eesti keelt. Siis on talle vaja pakkuda üldtoe raames raames tuge eesti keele omandamiseks. Tuleb tähelepanu pöörata sellele, kui palju on klassis neid lapsi, kes eesti keelt ei valda. Sellele tuleb tähelepanu pöörata. Ja nende laste seas, muuseas,

palun! Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mina soovin teid tunnustada. Haridus- ja teadusvaldkonnas on palju-palju probleeme, aga reaalselt ellu viia eelmise Riigikogu koosseisu vastu võetud otsust minna üle eestikeelsele haridusele on mäekõrgune ülesanne.

ja millist võib-olla ebaõnnestumist tahaksite, kui üldse on niimoodi võimalik öelda, välja tuua? Kaks äärmust. Suur tänu! Mina tahaksin teada. (Naerab.) Aitäh! Ma hakkasin kohe mõtlema, mida ma saan õnnestumisena ära märkida. Selles töös on tõesti kogu aeg tunne, et üks tulekahju ajab teist taga, ja siis sa ei suuda tajuda, kas midagi on saanud ka nii-öelda progressi mõttes

aasta pikkune protsess, eks ole. Minister ise, kes selle toona algatas, selle protsessi lõpptulemust ei pruugigi näha. Hariduses on need asjad lihtsalt

kes leiab, et see on liiga keeruline, liiga raske ja laseme selle mõisa köie nüüd jälle natukene lohisema, et saaks nagu kergendust. Seda minu arust ei tohi teha mitte mingil juhul, sest me oleme täna õigel teel. Kui mõelda õnnestumise peale, siis võib-olla on õnnestumine see, et et need 70 kooli, kellel seisab see mäekõrgune ülesanne ees, et nende koolide juhid, nende koolide õpetajad ja nende koolide lapsevanemad ei vaidle täna Eesti riigiga, ei kakle täna Eesti riigiga. Tegelikult see kaklus ei olegi olnud õpetajate, koolijuhtide ja lastevanematega, see kaklus on olnud poliitikute vahel.

See, et kogukond ja ühiskond tegelikult seda reformi toetavad, on ilmselge. Kõikide meie, ka eelnevate ministrite ja Riigikogu töö – lihtsalt ma loodan, et ka poliitikud lõpetavad kaklemise ära. See poliitikute kaklus lihtsalt teeb nukraks ega näita kindlasti seda, et meil on olemas ühtne arusaam sellest, et meil on üks suur, mäekõrgune ülesanne, mida ei saa lahendada mitte keegi üksi:

Peeter Tali, palun! Austatav juhataja! Lugupeetud minister! Jälgisin seda poliitilist tulevärki ja ekvilibristikat siin saalis suure tähelepanuga. Kuidas teile tundub, kas see selline massiivne poliitiline rünnak ja umbusaldusavaldus ei ole mitte tekitatud selleks, et tasakaalust välja viia ja kuidagi väärata protsessi, mille nimi on ühtsele eestikeelsele haridusele üleminek, või siis vähemalt välja kaubelda mingisugused eritingimused Narvale, ma ei tea, Sillamäele, Maardu linnale ja võib-olla ka Tallinna mõnele linnaosale? Austatav Nagu ma ütlesin ka Signe Kivile vastates, see vägikaikavedu eestikeelsele õppele üleminekul ei ole tegelikult kuskil Narva koolides või Narva tänavatel, see on tihti siin Riigikogu saalis. Siit tuleb see, et miks ei saa üle minna, miks ei tohi üle minna, miks see kahjustab eesti lapsi, miks see kahjustab õpetajaid, kahjustab direktoreid. Diskussioon

et õpetajad võib-olla on pinges ja peaksid [eesti keelt] õppima, vaid sellest, et poliitikud omavahel kaklevad ja tuleb selline signaal, et ei saa, ei taha, ei ole mõistlik. mõistlik. Tule alla pannakse kõik need, kes tegelikult tahavad ja päriselt püüavad pingutada selle nimel, et see eestikeelsele õppele üleminek toimuks. Aga see on

olen ma pärit väikesest Kliima külast Võru vallast ja seepärast küsin sealsete kohalike koolide kohta. Milline on Orava põhikooli ning Vastseliina ja Räpina gümnaasiumi tulevikuperspektiiv? Austatud Aitäh küsimuse eest! Orava põhikooli puhul jään vastuse võlgu, kuna ma ei ole põhikoolide üle kohalike omavalitsustega arutelusid pidanud.

See oleks mitme valla ja riigi ühine hariduskeskus, mis võimaldaks saada gümnaasiumiharidust, rakendusgümnaasiumiharidust, kutseharidust kui ka nii-öelda õhtukooli- ehk täiskasvanute õpet. Ja seda me peaksime tulevikus

Rohkem teile küsimusi ei ole. Suur tänu teile, lugupeetud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas! Ja nüüd, head kolleegid, avame läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad. Ja esimesena palun Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni nimel kõnelema Toomas Uibo.

hea kuulata niivõrd pädevat ministrit niivõrd selge sõnumiga ja argumenteerimisoskusega. Lausa lust! Aga räägime sellest juba läbi kukkunud umbusaldusavaldusest.Umbusalduse

eestikeelsele haridusele ülemineku eest ning ei ole nõus tegema erandeid ega pikendusi. Ja teiseks seda, et ta on algatanud ja viib ellu mitut pikalt oodatud, kuid varasemalt sahtlisse visatud reformi. Seejuures süüdistades Kristinat kõikides maailma muredes, mis on Eesti haridussüsteemis aastast aastasse kuhjunud ja mille puhul nad on ka ise osalised Tuletan meelde, et haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on olnud ametis vaid ühe aasta, kuid viinud jõuliselt ellu otsuseid, mis puudutavad positiivselt paljusid Eesti inimesi siin riigis. Toon vaid mõned näited. Väikeste maa-algkoolide toetusmeetme väljatöötamine: 18 kodulähedast maakooli üle Eesti on saanud tänu haridusministrile lootuse püsida elujõulisena aastaid, kui mitte aastakümneid.

Haridus- ja teadusminister on valmistanud ette põhikoolide lõpetamise korra muutmise ja eksamite varasemaks toomise, et säästa nii õpilasi kui ka nende vanemaid mõttetust stressist ning pingetest. Ka selles osas teeb Kristina Kallas jõuliselt teiste vigade parandusi. Minister Kallas tegeleb ka suurte reformidega, milleks on õpetajate karjääri- ja palgamudeli väljatöötamine, kutsehariduse reform ja kooliaja pikendamise reform. Need on muutused, mis peaksid lahendama õpetajate järelkasvu [mure] ja [parandama] kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavust Eesti majanduses. Suured reformid on nõudnud palju ettevalmistustööd, analüüsi ja planeerimist. Nende elluviimine vajab veelgi rohkem pingutust, ja seda pingutust Kristina Kallas ka teeb, sest haridusteemad on Eesti 200 jaoks äärmiselt olulised. Täpselt sama oluline oli tema jaoks leida lahendus õpetajate streigi lõpetamiseks, seisis ta ju õpetajatega samal poolel. Me lubasime muudatusi ja me ka teeme neid muudatusi. Kristina Kallas on käinud rohkem kui sajas Eestimaa koolis ja kohtunud paljude partneritega, et tutvuda olukorraga kohapeal ning kaardistada lahendamist vajavaid väljakutseid. Ta on võtnud igat partnerit hariduses võrdsena ja selle asemel, et ülevalt alla asju kehtestada, nagu seni on tavaks olnud, on ta soovinud kõikides reformides partneritega asjad põhjalikult kokku leppida, et siis need üheskoos ellu viia, seda nii eestikeelsele haridusele üleminekul kui ka õpetajate järelkasvu lahendamisel haridusleppe abil. Kõige rohkem tähelepanu ja tööaega nõuab Eesti ajaloo suurim haridusreform: eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistamine. Vähemalt mulle ja kogu Eesti 200-le on ilmselge, et see ongi tänase arutelu ja umbusaldusavalduse peamine põhjus. Aga lõpuks on meil haridusminister, kes Eesti haridusvaldkonda kauaoodatud sisulisi muutusi ja seda Keskerakond ja EKRE täna ette heidavadki. Suurim [muutus] on kahtlemata üleminek eestikeelsele haridusele, mille eesmärk on pakkuda kõigile Eesti lastele olenemata nende emakeelest võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Eesti 200 soovib [saavutada] Eesti Vabariigi igas nurgas, et kõik põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud lapsed oskaksid eesti keelt tasemel, mis lubaks neil funktsioneerida täisväärtuslike ühiskonna liikmetena. Keskerakonna ja EKRE tegelik eesmärk on üritada nurjata üleminek eestikeelsele haridusele, kuna see tõepoolest toimub kõikjal Eestis. Me ei ole nõus ajapikendusega, sest seda on juba üle 30 aasta pakutud.

Keskerakond on reformiprotsessi torpedeerimist siinsamas saalis aastate jooksul kenasti näidanud, väites, et ei saa minna üle eestikeelsele haridusele, kuna ei leia õpetajaid.

Tuleb vaid otsustada ja leida vastused küsimustele, mitte mõelda, miks ei saa. Ja täna me räägime ju tegelikult protsessi algusest.Vene jutupunkte rääkivatele Riigikogu liikmetele see loomulikult ei meeldi, see nädal kubiseb sümboolsetest rünnakutest Eesti iseolemise ja Eesti vaba vaimu vastu. Nüüd on siin saalis rünnaku objektiks üleminek eestikeelsele haridusele. Kinnitan, et Kristina Kallas on teinud ja teeb väga head tööd ning tänane umbusalduse avaldamine kukub läbi, sest kõik, kes peavad eesti keelt ja kultuuri siin riigis päriselt oluliseks, toetavad toimekat ja reformimeelset ministrit.Eestikeelsele haridusele üleminek algab vältimatult ja eranditeta. Ma elan innukalt kaasa Kristina Kallase heale tööle. Jah, ühe aastaga ei jõua loomulikult näha kõiki töö vilju. Paljude tänaste otsuste positiivne mõju on tunda alles aastate pärast. Aga pikkade plaanide ja eesmärkide seadmise korral ongi see loomulik. Järgmise tööaasta väljakutse on eestikeelsele haridusele ülemineku elluviimise protsessi edukas juhtimine ja planeeritud reformide otsuste vastuvõtmine Riigikogus ning [reformide] alustamine. Ja me saame kõik sellest osa ka siin saalis.Eesti 200 on veendunult seisukohal, et haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teeb väga head tööd ning peab ametis jätkama. Seega kutsun üles kõiki Riigikogu liikmeid, kelle jaoks on oluline eesti keele staatuse tugevdamine siin riigis, umbusaldusavaldust mitte toetama. Aitäh!

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid ja austatud valitsuse liikmed! Ma olen siin, et avaldada usaldust haridusminister Kallasele. Kui tänase päevakorra esimeses punktis hea kolleeg Lauri Laats spekuleeris, et [toimuv] on seotud Euroopa valimistega, siis see nii ei olnud. Aga selle tänase päevakorra teise punkti puhul võime kindlad olla, et see, mis praegu siin Riigikogus toimub, on loomulikult opositsioonierakondade valimiskampaania osa. Seetõttu sellesse väga tõsiselt ilmselt suhtuda ei tuleks.Huvitav oli jälgida seda debatti, mille minu meelest haridusminister ühemõtteliselt võitis ja kus opositsiooni argumendid ei olnud kaugeltki usutavad. Aga muidugi probleem on olemas, sellepärast et tuleb tunnistada, et Kristina Kallas tõesti on erakordselt pädev inimene oma valdkonnas. Me ju teame, et kõige parem on see, kui minister on oma valdkonnas täielik võhik.

Selle ennetamiseks nimetataksegi üldiselt ministriks inimesi, kes on valdkonnas täiesti uued. Selleks ajaks, kui minister midagi aru saama hakkab, valitsus vahetub ja tuleb uus minister. Ja see tagab riigis järjepidevuse.Aga praegu on meil tõesti pädev minister, kes loob oma valdkonnas pretsedendi. Mine tea, milleni see viia võib, kui me selle Pandora laeka avame. Järgmiseks soovivad Riigikogu liikmed hakata riigielu küsimustes kaasa rääkima ja riigi juhtimisse sekkuma, mis oleks loomulikult muret tekitav areng.Samas ma soovin oponeerida Toomas Uibo väitele, et praegune reform on kõige olulisem haridusreform Eesti ajaloos. No see on kindlasti üks olulisimaid, aga ma siiski ei seaks seda päris ühele pulgale näiteks Forseliuse seminari asutamisega 1684. aastal, Tartu Ülikooli asutamisega 1632. aastal ja loomulikult Tartu Ülikooli kujundamise ja ja tegevuse alustamisega 1919. aastal eestikeelse ülikoolina. Ka need olid väga olulised haridusreformid. Aga loomulikult, kusagil umbes sellel tasemel, sellel nivool, kahtlematult see reform, mida Kristina Kallas juhib, on. Ja tõesõna, ei suutnud opositsioon täna ega ole ka varem välja toonud mitte ühtegi sisulist probleemi selle muutuse juhtimises, mis eeldaks nüüd Riigikogult sellist sekkumist, et me peaksime ministri kõrvaldama ja määrama ametisse uue inimese.Nii et kokkuvõtvalt, tõepoolest, meil on tegu pädeva ja targa ministriga, hea juhiga. Seetõttu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud usaldavad haridusminister Kallast. Aitäh teile!

et umbusaldatava juhitud haridusvaldkonnas on olnud üks fopaa teise otsa. Ja hoolimata sellest, et on olemas kõiksugu arengukavad, eesmärgid ja te päevast päeva muudkui väljendate oma muret olukorra pärast, ei ole ju tegelikult midagi juhtunud, lootuskiirt ei paista. Jah, see kuulub juba administratiivse suutlikkuse või siis suutmatuse valda, kas need murekohad saavad lahendatud või mitte ja kui kiiresti mingid protsessid käivitatakse, aga suures plaanis on siiski probleem valdkonna juhtimises, selle juhis. Seetõttu me olemegi täna siin Riigikogus päris suure hulga Riigikogu saadikutega [avaldamas] umbusaldust haridus- ja teadusminister Kristina

Siin on nendest ka juba räägitud.Näiteks te olete öelnud, et läksin poliitikasse selleks, et venekeelsel valijal oleks alternatiiv – no väga huvitavalt kõlab tänasel päeval. Paar aastat tagasi ütlesite, et Eesti riigi ülesanne – täna te parandasite küll ära, aga tegelikult mõte ei muutunud – ei peaks olema ainult eestluse tagamine ja [eestlaste] identiteedi ning [eesti] keele toetamine. Vot mina ütlen küll, et peab olema ainult. Milleks me seda riiki siin siis teeme? Siin me küsimegi, kas Eesti Vabariigi haridusminister on mõnes mõttes nagu hunt lambanahas.

kus teie eestvedamisel pannakse eestikeelsele haridusele ülemineku sildi all vene lapsed eesti lastega ühte kooli kokku? Venelased oskavad väga hästi teisi integreerida, tõepoolest. Ja me teame, et see on tekitanud suuri probleeme õpetajatele. Julgemad on juba suu avanud, kritiseerivad avalikult ja kirjeldavad õnnetut olukorda koolis. Minu küsimus oli ju ka [selle kohta], et eesti keele õpetamine ei too kaasa lojaalsust, integratsiooni. Probleemid jäävad, sest põhi, juurpõhjus, mis tegelikult tuleks ära kaotada,

Äkki lihtsalt ei laseks muulasi siia nii palju sisse. Siis ei peaks ka meie riiklikku ja rahvuslikku ressurssi selle peale nii palju raiskama. Vaadake, õpetajate puudusest me oleme juba rääkinud. Haridus- ja Teadusministeeriumi üks lahendus, mis on ka juba käivitatud, on leida õpetajaid ükskõik kust, maa alt või siis maa pealt. Nagu me näeme, meedias on juba jõudnud haridusministri kaitseks sõna võtta ka üks joomarluse ja purjuspäi autorooli istumise eest arestimajast

Kas tõesti see, kuidas see inimene on käitunud, mida teinud, kas tõesti kõik see on lubatud ja heaks kiidetud, suisa premeeritud töökohaga haridussüsteemis? See on küsimus haridusministrile. Kas keegi üldse mõtles, kui sellise inimese koolimaja uksest sisse lasi? lasi? Kas tõesti on õpetajate puudus nii suur, et, ma ei tea, iga joodik juba kõlbab klassi ette panna: otse arestimajast, pläru suus, midagi seosetut teleekraanil jorisemas? Kui see nii on, olete mõlemat viisi vastutav selle olukorra eest. Esiteks, et te pole suutnud grammigi võrra lahendada õpetajate puuduse probleemi koolides. Ja teiseks, et seetõttu maanduvad meie koolidesse klassi ette

kui selline hinne koolis olemas oleks! Ja häbi!Aga räägime rahast ka. Seesama arestimajast otse kooli passitatud tüüp plärises meedias midagi teie kaitseks, küsides: öelgu need Helmed nüüd, kust see raha võtta, kust see raha teie haldusalasse tuleks, et täita neid probleemseid kitsaskohti, mida te ei ole suutnud täita. Vaadake, ma ütlen teile, kus raha on: kus on õpetajate palgaraha, maakoolide lahtihoidmise raha, eestikeelsele haridusele ülemineku raha. Ma võin teile ette lugeda, kuhu läheb maksumaksja raha tegelikult: taastusravi koolituse programm Ukraina tervishoiutöötajatele – 235 520 –, Ukraina alushariduse õppe sisu ja õppemetoodikate kaasajastamine Ovrutši lasteaia näitel – 170 000 –, Ukraina projektidega seotud kommunikatsioonikulud – 74 000 Moldova hariduse digipööre – 56 000 –, Zelenska fondi perekodu ehitamine – 376 000 –, digipööre Lõuna-Aafrikas – 22 000 –, Uganda hariduse edendamine – 24 000 – ja nii edasi ja nii edasi. Kokku 700 ja rohkem miljonit. Teie valitsuse liikmena peaksite absoluutselt igal valitsuse istungil püsti tõusma ja ütlema: niikaua, kui meie oma haridusvaldkonnas ei ole raha selleks, selleks ja selleks, ei lähe mitte üks euro riigist välja! Niikaua, kui meie enda riigieelarve on üle miljardiga miinuses, ei lähe mitte üks euro riigist välja sellises mahus välisabiks, sest meie riigil ja valitsusel on on eelkõige kohustus seista oma riigi, oma elanike, oma hariduse, oma teedevõrgu, oma tervishoiuteenuste, oma inimeste vaimse tervise, oma perekodude, oma riigi digipöörde, IT-süsteemide ülalhoidmise ja teenuste eest ja palju-palju muu eest. Aga seda te pole teinud. Selle asemel te venestate eestikeelsele haridusele ülemineku sildi all Eesti koole ja Eesti lapsi. Selle asemel, et õpetajate koormust vähendada, toodate seda aina juurde ega üritagi mingil viisil kätt ette panna. Kõige ehedamal kujul ma tuletan teile meelde, et Eesti on põhiseaduse kohaselt endiselt rahvusriik ja mitte kellelgi, ka teil, ei ole õigust seda meilt, eestlastelt, ära võtta, meie eesti lastelt ära võtta õigust kõrgetasemelisele, kvaliteetsele eestikeelsele haridusele. Eesti inimesed ei ole teile ei ole teile andnud mingit mandaati internatsionalismi edendamiseks. Ja kui te seda teete, nagu te teete, siis te rikute Eesti Vabariigi põhiseadust ja ministri ametivannet, mille te olete andnud siinsamas Riigikogu puldis. Aitäh!

rääkis väga palju sellest, et opositsioon ründab, aga tegelikult minister on väga hea ja nii edasi. Sama hästi võib öelda, et ei ole mitte midagi uut. Koalitsioon kaitseb [teda] vaatamata sellele, et etteheiteid on tegelikult hästi palju ja probleeme haridusvaldkonnas on meil ka hästi palju.

Aga seda kõike saab lugeda umbusaldusavalduse tekstist, mis on hästi mahukas, sest põhjusi on tegelikult hästi palju. Minister ise on ajakirjanduses proovinud seda umbusaldusavaldust pisendada, öeldes, et põhimõtteliselt on see paha Keskerakond, kes tahab mind umbusaldada, sellepärast et ma viin läbi eestikeelsele õppele ülemineku reformi. Aga, vabandust, meil on kolm opositsioonierakonda, kes kõik seda umbusaldust toetavad. kolm erakonda on väga erinevad, neil on erinevad lähenemised ja maailmavaated. See kuidagi ei klapi sellega, mida minister ütleb. Ja kui rääkida nendest põhiprobleemidest, mida meie näeme, siis need probleemid on kohati lihtsalt süsteemsed, mis panebki muretsema Eesti haridussüsteemi tuleviku pärast. Alustame kas või sellest, et needsamad ühiskatsed riigigümnaasiumidesse pääsemiseks, mida prooviti esimest korda elektrooniliselt läbi viia, läksid

Ja kahjuks peab nentima, et tõepoolest ministeerium lihtsalt ütles ministri suu läbi, et meeskond tegi midagi valesti ja vahetame nad välja ja lähme rõõmsalt edasi. Vabandama, tõepoolest, pidid peaminister ja välisminister.Me

2024. aasta märtsi lõpus maksti neile välja palgalisa jaanuari, veebruari ja märtsi eest. See on jällegi selline süsteemne probleem, mis tuleks kindlasti ära lahendada. Õpetajad erinevates kohalikes omavalitsustes, kes õpetavad uussisserändajatele eesti keelt – see on iseenesest riigi tellimus – samamoodi siiamaani ei ole selle eest raha saanud, kuna kohalikud omavalitsused ei ole oma kontodele seda raha ministeeriumilt saanud.

ülemineku reform hästi palju küsimusi, hästi palju murekohti. Sellest räägivad koolijuhid, sellest räägivad kohalikud omavalitsused, sellest räägivad õpetajad, vanemad on mures. Aga kui kuulata ministrit, siis kõik on kontrolli all. Küll me 1. septembriks leiame piisavalt õpetajaid, kes peavad eesti keeles venekeelsetes lasteaedades ja koolides õpetama.

Selle asemel, et kuidagi konstruktiivselt edasi minna, vastab minister küsimusele, et

Ma ei [arva], et see on väga konstruktiivne lähenemine olukorrale, mis on tegelikult hästi keeruline. Sellest räägivad kõik omavalitsusjuhid ja koolijuhid, keda see reform otseselt puudutab. Neid probleeme on küll ja küll. Me võime rääkida koolivõrgu korrastamisest. Me võime rääkida Toila Gümnaasiumist, kus on rohkem kui 50 õpilast, ja riik on öelnud, et kui on vähem kui 40, siis peab kool põhimõtteliselt kinni minema. Toilas on rohkem, aga ikkagi see gümnaasiumiaste on praegu põhimõtteliselt sulgemisel. Võime rääkida teistest maakoolidest, kus eelkõige mõeldakse sellest, kas need koolid on rentaablid või ei ole.

Ja sellest kõigest lähtuvalt kõige suurem probleem minu meelest ei ole isegi see, et kõik need murekohad on meil olemas, vaid see, et minister ei tunnista absoluutselt oma vastutust ja seda, et [mõnes asjas] on ministeerium süüdi, [mõnes asjas] on ka minister süüdi. Süüdi on kõik teised tema ümber. Me nägime seda näiteks õpetajate streigi ajal, kui räägiti sellest, et põhimõtteliselt on kõiges süüdi Tallinna linn omavalitsusena: õpetajad on kuidagi Tallinna linna poolt nagu üles ässitatud või mis iganes. Ometi oli see üleriigiline streik ja õpetajad streikisid väga paljudes omavalitsustes. Kõik on süüdi: omavalitsused, paha Keskerakond, opositsioon, Eesti Linnade ja Valdade Liit, needsamad

Sulgen läbirääkimised mõne aja pärast, aga enne Urmas Reinsalu Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Kolm minutit lisaks. Proua Kallas! Kallis Eesti Riigikogu!

siis Isamaa pani ette tegevuskava, mille Tõnis Lukas välja töötas eestikeelsele haridusele üleminekuks. Ja suures plaanis on ametis olev valitsus ja ametis olev haridusminister seda rakendanud.

põhimõttelist umbusaldusavaldust väärivat etteheidet haridusministrile ei tee.Me kõnelesime haridusministriga sellest ka ja haridusminister ütles – loomulikult on sellega seotud rida objektiivseid probleeme, oleks silmakirjalik seda mitte möönda,

Tegemist on kindlasti väga põhimõttelise muutusega ja siin tuleb olla valmis täiendavateks otsusteks, et ülemineku puhul abi pakkuda.Nüüd, Isamaa vaade on selge: me ei usalda Kaja Kallase valitsust, me ei usalda Kaja Kallase valitsuse poliitikat tervikuna ega ka Kaja Kallase valitsuse ministrite poliitikat eraldi võetuna, ei elementides ega summas. See valitsus on muutunud täiesti otsustusvõimetuks ennekõike riigieelarve ja majanduspoliitika vaates ja seda tunnistavad tegelikult ju ka valitsuskoalitsiooni saadikud, kui nendega kõneleda. Kõige mõistlikum oleks, et see valitsus lõpetaks, peaminister astuks ametist tagasi. See oleks lähtekoht mingisugusekski juhtimisvõimekuse taastamiseks riigis.Selle valitsuse lähtekoht on olnud valetav poliitika, valetav poliitika väga paljudes Eesti elu valdkondades,

Te lubasite enne valimisi 3000 eurot õpetajale 2024. aastast. Koalitsioonilepingus oli sees väga selge sihiseade: õpetaja palgaks 120% keskmisest palgast.

Ja selle tulemuseks oli tohutu segadus ja täiesti ebavajalik stress Eesti ühiskonnas, mis päädis üle nädala kestnud streigiga. Selle tulemusena me menetleme siiamaani, hakkame alles sellel nädalal parlamendis menetlema riigieelarve seaduse muutmist, mis puudutab omavalitsustele raha eraldamist õpetajate töötasu fondi. See segadus kindlasti ei ole mõistlik – esiteks juhtimise mõttes mõistlik ja teiseks on see näide valetavast poliitikast.

Muidugi me oleme murega jälginud kogu tegevust, mis on viinud kulude kärpimiseni kutsehariduses, kus tegelikult on asutud kontaktõpet vähendama. See ei ole kindlasti mõistlik tee selles osas me ei saa ka kuidagi väljendada toetust haridusministri valitud poliitilisele suunale. Nüüd, omaette küsimus on teemade ring, mis on seotud eesti keele kaitsega. Isamaa on esitanud seaduseelnõu, mida Eesti 200 on süstemaatiliselt torpedeerinud ja mis puudutab eesti keele nõuete kehtestamist teenindussektoris. Ma ei tea, kas selle vastu on nii-öelda platvormitöötajatest Bolt või keegi teine, kelle seisukohta te olete väljendanud, aga kahetsusväärselt ka selline vastuseis eesti keele arendamise eest vastutava ministri poolt ja tema poliitilise jõu poolt ei tekita meis – ma väljendun ühemõtteliselt – seda usaldust. Nii et kokkuvõttes, Isamaa seisukoht on esiteks, et kogu see valitsus peaks tagasi astuma eesotsas peaministriga. Teiseks, eestikeelsele haridusele üleminek peab jätkuma ja kindlasti valitsus peab olema võimeline maandama kõik riskid, mis praktiliselt selles keskkonnas – ja paratamatult probleeme tekib – ilmnevad, ja nendest avameelselt ka parlamenti ja ühiskonda informeerima. informeerima. Eestikeelsele haridusele ülemineku osas meil põhimõttelist umbusaldust väärivat etteheidet haridusministrile ei ole. Ja kolmandaks, Isamaa esindajad hääletavad täna umbusaldusavalduse poolt,

mille sümptomiks oli asetleidnud streik. Nii et, proua haridusminister, see kriitika on õiglane kriitika, see on objektiivne kriitika. Ma loodan, et te olete võimeline ka juhul, kui umbusaldusavaldus läbi läheb, seda õiglasena tajuma, aga kui umbusaldusavaldus läbi ei lähe, siis oma poliitilist tegevust vastavalt korrigeerima. Minister ei ole üksnes selle valdkonna entusiast. Ma arvan, et te olete oma tegevusega näidanud, et te olete haridusvaldkonnale pühendunud inimene, entusiast selles valdkonnas. Selle puudumist kindlasti keegi teile ette ei heida. [minister] peab olema poliitikuna võimeline seisma oma valitsemisala eest, seisma nende lubaduste eest, mida on valimistel antud inimestele, Eesti õpetajatele. Nii lihtne see ongi. Aitäh! Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head ministrid! Nii nagu need mõned tunnid on näidanud, kahjuks on see umbusaldusavaldus üks osa poliitilisestshow'st, näitemängust. Tundub, et see on omajagu seotud sellega, et et eesotsas Keskerakonna fraktsiooniga soovitakse teha kampaaniat venekeelse hariduse säilimise eest ja natukene ka [kampaaniat] Euroopa Parlamendi valimisteks. Reformierakonna fraktsioon usaldab tänast valitsust, tänast haridusministrit ja julgen öelda,

just Reformierakonna fraktsiooni algatusel seda ettepanekut. On ka väga oluline meelde tuletada, et Isamaa fraktsiooni liige Priit Sibul oli selle [mõtte] eestkõneleja, kes ütles, et selline reform on võib-olla liiga ennatlik ja seda tuleks teha vabatahtlikkuse alusel.

vastu.Hariduses on reformid pikaajalised – on see eestikeelne haridus, on see koolivõrgu korrastamine. Ja hariduses tehtud reformi viljad tõesti ei ole näha kohe järgmisel päeval või isegi järgmisel aastal. Kui tuua näiteks eelmisel aastal toimunud õpetajate palga arutelud, siis tagantjärgi tarkusena on näha, et tollel ajal ehk 2023. aastal oli Eesti õpetajate keskmine palk

karjäärimudelit [arendada], nende hariduse kvaliteeti tõsta. Aga suuresti jäid paljud laused loosunglikuks ja pigem sellise poliitilise mantra tasemele.Sellest tulenevalt ma loodan ja usun, et tulevikus saavad siin saalis arutelud sisulisemad Ma usun, et eesmärgid on meil ühised: et meie lastel oleks jätkuvalt maailma parim haridus, et haridusministeerium ja minister veavad seda valdkonda eest täie südame ja tõsidusega

et hariduse kvaliteet tõuseks ja et tulevikus, nii nagu tänaseks on kokku lepitud ja poliitiline tahe teada antud, Eestis saab olema ühtne eestikeelne haridus. Mis puudutab õpetajate palka, siis lihtsalt väike meenutus: kui tollel ajal, 2019. aastal sai võimule niinimetatud EKREIKE valitsus, oli ühiskonnas suur pahameel, et riigi eelarvestrateegias oli õpetajate palga tõusuks nähtud ette 0 eurot. Tuletan meelde, et kes elab minevikuta, see ei tea tulevikku. Aga isegi tänastel keerulistel aegadel on selle valitsuse prioriteet ja saab kindlasti ka olema haridus. Me oleme pannud täiendavat raha eestikeelsele haridusele üleminekuks.

Sulgen läbirääkimised. Aitäh ettekandjale!

Aitäh! No see oli nüüd küll totaalne loosungite loopimine, mida siin eelkõneleja härra Keldo kõneles. Kõigepealt, ma tuletan meelde õpetajate palkade osas. Härra Keldo püüdis seda au endale või tänasele valitsusele Eelmisel aastal tõepoolest õpetajate palga suhe keskmise palgaga oli ligi 120%, sellepärast et Tõnis Lukase ettepanek 2022. aastal oli 2023. aastaks ja me saavutasime üle 20%-lise palgahüppe, mida hiljem Reformierakonna esindajad on korduvalt ja süsteemselt ette heitnud kui raha laristamist.

et kogu austuse juures, kui kõneleda siin, et haridus on prioriteet, siis ma tuletan Reformierakonna esindajatele meelde nende valimislubadust

praegu, olgu selle süü Reformierakonna poolt vaadates europarlamendi valimised või lihtsalt poliitiline konjunkturism. Kogu lugupidamise juures, ma arvan, istungi juhataja mõistab seda objektiivset informatsiooni. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, palun siiski mõista, et läbirääkimistel on võimalus vastusõnavõtuks. Ja tõepoolest, kuna siin fraktsioonid on läbirääkimistel osalenud, siis kolm kuni kuus vastusõnavõttu me peame ikkagi ära kuulama, kui on selline soov ja kui on kedagi mainitud. Ja kuna ka Keskerakonda korduvalt mainiti, siis Lauri Laats, palun, vastusõnavõtt!

uuesti see alushariduse seaduse eelnõu, kust see punkt oli välja võetud, siis me hääletasime poolt, et alusharidus on terves Eesti Vabariigis kõik eestikeelne. Selle puhul me hääletasime poolt, nii et lõpetage see valetamine ära. No nii, head kolleegid, kolmas katse sulgeda läbirääkimised. Nüüd on läbirääkimised suletud. Head kolleegid, oleme jõudnud lõpphääletuse juurde ja asume seda ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele umbusalduse avaldamise haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallasele. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Umbusalduse avaldamise poolt hääletas 25 Riigikogu liiget, vastu 60, erapooletuid 0. Riigikogu ei avaldanud haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallasele umbusaldust. Kolleegid, oleme jõudnud vaba mikrofonini. Kui keegi soovib võtta sõna, siis peale haamrilööki on võimalik registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.